I onda bismo prešli na sljedeću točku. Sljedeća točka je - Prijedlog zakona o Zakladi "Hrvatska kuća – Croatia House", House", prvo čitanje, P.Z. br. 336. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su do sada proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Hrvate izvan republike Hrvatske. Izvješća ste primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Evo riječ ima uvažena ministrica kulture, prof. Andrea Zlatar Violić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Htjela bih izložiti razloge iz kojih smo pokrenuli proceduru za osnivanje Zaklade "Hrvatska kuća" ili "Croatia house" u njezinom međunarodnom na engleskom jeziku obliku. Riječ je o tome da godinama već naravno postoji predstavljanje hrvatske kulture, baštine, jezika u međunarodnim sferama i da to pitanje se obično rješava pojedinačnim inicijativama koje idu bilo od umjetničkih organizacija, bilo od lokalnih samouprava ili dva naj možda kompetentnija ili resorno vezana ministarstva kao što su Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo kulture. Upoznati sa činjenicom da u u većini europskih zemalja nisu ta pitanja jednako uređena. U nekim zemljama je općenito predstavljanje kulture u Europi vezano za Ministarstvo vanjskih poslova, u nekima je direktno po kabinetima. Međutim, ono što smo u praksi zadnjih godina vidjeli to je da je najefikasniji i najuspješniji način predstavljanja, naime organizacije predstavljanja hrvatske kulture umjetnosti, baštine i jezika u inozemstvu ako za to postoje specijalizirane ustanove. Riječ je naime o jednom tipu zaklada koje u zemljama sa dugom tradicijom poput Francuske, Njemačke imaju ona poznata imena koja su jasna kao Francuski institut, Goethe institut, British council i slično. Međutim, i zemlje koje su se Europi pridružile u 2000. osnovale su različite zaklade kako za kulturu, tako i za znanost. Najpoznatiji primjeri dolaze nam iz Poljske koja je inače najuspješnija u svojoj prezentaciji, a jednako tako i zemalja sa sjevera sjevera Europe. Dakle, Estonije, Litve koje nisu velike zemlje ali vrlo specifične po svom kulturnom i jezičnom naslijeđu i način njihove prezentacije kulture postao je uspješniji unutar Europe, a moramo kazati i u svjetskim razinama od kako je došlo do osnivanja jedne zajedničke točke, tj. točke koja bi koncipirala svu postojeću inicijativu o međunarodnom predstavljanju i na taj način stvorila jednu sinergijsku osnovu. Praktična iskustva koja smo imali u ovih godinu i pol dana, a i ranije pokazuju da ministarstva kao i druga tijela državne uprave nemaju onaj tip operativnosti koje mogu imati zaklade, jer naprosto ljudi koji rade u tim tijelima niti su osposobljeni za rad na producentsko-menadžerskoj organizaciji kada je riječ o nastupima umjetnika, niti sa druge strane postoje redovite i usklađene prakse tko i kada, gdje predstavlja hrvatsku kulturu. Ono što je najveća prednost mogućnosti osnivanja zaklade to naravno pripada području financiranja zato što zaklada ima mogućnost da se financira ne samo sa kako je u prijedlogu navedeno sredstvima lota jer se direktno iz proračuna financirati neće, nego i sa sredstvima koji dolaze iz različitih fondacija i zaklada u Europi i svijetu koje su upravo namijenjene poticanju programa i projekata za prezentaciju kulture unutar europskih zemalja ili unutar cijelog zapravo zapadno-europskog ciklusa.

koje govori o onome što se naziva mekanom ili posrednom diplomacijom gdje se političko predstavljanje, a to je naravno sad sa ulaskom u EU posebno zanimljivo zamjenjuje sa ili nadomješta sa načinima predstavljanja Hrvatske u tzv. kulturnom identitetskom, jezičnom ili bašćanskom smislu. Jasno je i to pokazuju brojni primjeri u praksi da upravo način takvoga upoznavanja države ili nove zemlje, nove članice otvara kontakte, upućuje na prepoznatljivost i na možemo kazati civilizacijsku i kulturnu razinu jedne zemlje, a upravo je Hrvatska zemlja koja može svjedočiti kako o svojoj dugotrajnoj kulturnoj povijesti, a jednako tako i o suvremenoj umjetničkoj produkciji koja traži svoju dostojnu prezentaciju u inozemstvu. Htjela bih pritom naglasiti još dva elementa. Prvi je da u načinu funkcioniranja će u prvom početku svoja osnivačka financijska sredstva uložiti Ministarstvo kulture i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova po 100 tisuća iz onih stavki koje su na sredstvima državne iz prihoda iz igara na sreću, koja su se i dosada koristila ili služila za promociju hrvatske kulture u inozemstvu. U smislu rada zaklade ona neće zahtijevati povećanje troškova jer će se koristiti postojeći prostori za njezino funkcioniranje u diplomatskim i konzularnim predstavništvima RH diljem svijeta. A sa druge strane također očekujemo preustrojem zapravo radnih tijela unutar pojedinih ministarstava obzirom da nakon ulaska u EU jedan dio bilateralnih poslova neće biti potreban ili neće se izvoditi u obliku kojem se danas izvodi, da će zaposlenici i djelatnici nadležnih ministarstava uz dodatnu edukaciju raditi i na tim mjestima. Dakle, ne tražimo i ne predlažemo niti iznajmljivanje novih prostora niti financijsko opterećenje u tom smislu, a niti novo zapošljavanje već uz dodatnu edukaciju upravo za te specifične poslove organizacije jednu prenamjenu

zato što je i Državni ured jedno od tijela koje financira kulturnu promidžbu Hrvatske izvan njezinih granica i to putem javnoga natječaja gdje po prilici jedna trećina sredstava ide za potrebe kulture i to prvenstveno u BiH. Ono što je sasvim jasno da će na ovaj način biti usklađene djelatnosti kako Zaklade "Hrvatska kuća" tako i djelatnosti Državnog ureda za Hrvate izvan inozemstva, odnosno njihovih natječaja i da se nadamo i vjerujemo da će funkcionalnost posebno u organizacijskoj neovisnosti i specijaliziranosti pomoći jednom boljem prezentiranju Hrvatske u inozemstvu. Svjesni smo da za razliku od velikih zemalja ne možemo igrati na kartu samoodrživosti takvoga projekta jer interes za učenje hrvatskoga jezika nije u toj mjeri velik da bi mogle biti organizirane velike skupine tečajeva. Dakle, način na koji se financiraju usporedive Francuski institut ili Goethe institut. Međutim, u svim naročito regionalnim zemljama, zemljama koje su u regiji i s kojima imamo niz poslovnih kontakata, dakle Mađarska, Austrija, Italija jednako tako radimo na suradnji i sa sveučilišnim kapacitetima postojećim da se u potrebi u kojoj te zemlje budu, ti njihovi stanovnici zbog mobilnosti zahtijevali, organiziraju i tečajevi jezika što pripada još jednom izvoru izvoru naravno dodatnoga financiranja. Toliko bih na početku. Riječ je o prvom čitanju, vjerujem da ćete imati niz korisnih primjedbi i sugestija za doradu ovoga zakona do njegovoga drugoga čitanja i konačnog usvajanja. Ono što bih samo za krajnju napomenu rekla da Hrvatska u cjelini nema velikog iskustva sa funkcioniranjem javnih zaklada. Ministarstvo kulture, odnosno Vlada RH je na poticaj Ministarstva kulture 2011. osnovala Zakladu za nezavisnu kulturu pod nazivom "Kultura Nova" koja dobro funkcionira i mislim da moramo u ovom trenutku učiti od primjera dobre prakse, dakako u skladu sa onime što propisuje hrvatsko zakonodavstvo, a od 1.07. i koje su direktive EU. Hvala. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, poštovanog zastupnika Duje Marasovića. meni se čini da je hrvatska diplomacija ionako preglomazna, to je zadržalo opsege i možda onih socijalističkih diplomacija, a ja sam iz vašeg izlaganja sad čuo da ćemo mi ove kadrove koji sad ostaju bez posla poslije ulaska Hrvatske u EU prenamijeniti. Ajmo im sad izmisliti neko zvanje pa onda hrvatsku kuću. Ja sam tako shvatio stvar. Ja sam protiv toga. Smatram da treba i postojeću diplomaciju racionalizirati, de facto smanjiti, a ne još upumpavati u duplu diplomaciju i neke zaklade. Pa nismo mi Soroš, Soroš ima love, širi svoju vilu, svoje svjetonazore, svoje interese i te multinacionalne kompanije itd. Mi smo mala država i nažalost reduciramo sve ono što se odnosilo na Hrvate izvan Domovine, na našu ideju u svijetu. Mi smo dosta toga reducirali, a sad na neki način zbog potrebe zapošljavanja tih ljudi ljudi izmišljamo neku toplu vodu. Pa što će raditi naši ambasadori, odnosno veleposlanici? Pa što oni tamo rade? Ionako nam gospodarstvo ne pomažu, ionako gotovo ničemu ne služe. Ja ne znam čemu oni služe i što su, po čemu su se dosad proslavili u svijetu ako ne mogu onda propagirati to što bi trebali propagirati. Dakle, ne sviđa mi se ta ideja. To je samo zaposliti ljude, ništ' koristi. Ispričavam se na ovako gruboj verziji ali to mi miriše malo na to. Hvala lijepo. Sad bismo prešli na raspravu. Žele li najbolje izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Hvala lijepo. Onda prelazimo na raspravu, javilo se i više klubova zastupnika. A prvi se javio Klub zastupnika HDZ-a i u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Jasen Mesić. Izvolite. Pred nama je ovaj Zakon o zakladi "Hrvatska kuća-Croatia house" u prvom čitanju. Mislim da je to jako dobro da evo konačno iz Ministarstva kulture imamo prvi cjeloviti novi zakon koji dolazi u Hrvatski sabor u prvom čitanju. Mislim da sam dobro shvatio koji je cilj i intencija Ministarstva kulture u predlaganju ovog zakona. Međutim, smatramo da zakon o zakladi nije pravi način kako to ostvariti, reći ću zbog čega. Pitanje jezika i kulture nije nešto s čime treba upravljati iz veleposlanstva, to je naše duboko uvjerenje. Kultura općenito nije nešto s čime treba upravljati direktno, nego stvarati okvire da se ona može razvijati. Ako sada idemo sa ionako smanjenim financijskim sredstvima u osnivanje zaklade pa makar i sa 200 000 kuna, pa makar i sa dodatnim sredstvima od sredstava lutrije, onda samim time direktno smanjujemo sredstva za programe koji se stvaraju u kulturi. Po našem dubokom uvjerenju puno bi bilo pametnije investirati ta sredstva direktno u programe koji već imaju linkove u međunarodnoj kulturnoj suradnji, ali onda nam ne treba zaklada, onda je to posao uprave za međunarodnu kulturnu suradnju. Puno je bolje ta sredstva iskoristiti za kulturnu razmjenu ako to želimo postići, ako želimo postići određeni efekt za naše kulturne industrije, onda je puno bolje ta sredstva uložiti u ono što se daje hrvatskom izdavaštvu u ovom trenutku, puno je bolje ta sredstva uložiti u prijevode hrvatskih pisaca što znam da ministarstvo radi, ali bilo bi bolje da ima i veće financijske mogućnosti. Jel onda će hrvatska kultura ili kultura nastala u RH, da je tako nazovemo, imati na međunarodnom planu puno veći efekt. Pokazalo se to i u uspješnim akcijama Ministarstva kulture i ovdje moramo to reći i priznati, kao što je to bila recimo Hrvatska zemlja partner u francuskoj kulturnoj sezoni ili kao što je reći ćemo to sudjelovanje hrvatskih pisaca na sajmu u Londonu. I na takav način treba promovirati kulturu u svijetu. Potpuno je mislim neprimjereno uspoređivati zakladu "Croatia house" sa Cervantesom, Geteom, ili britanskim ili talijanskim institutom koji iza sebe imaju ogromna financijska u usporedbi sa ovim što je i ovdje predloženo. Potpuno je nepotrebno duplirati programe i tražiti da zaklada radi jedan dio međunarodnih, kulturnih programa gdje postoje financijska sredstva na stavkama i Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva kulture. I dok Ministarstvo kulture još ima određeni kriterijski sustav razrađen za ono što će financirati, to u Ministarstvu vanjskih poslova nismo vidjeli bez obzira što je 2012. godini za nekoliko stotina posto povećana su financijska sredstva Ministarstva vanjskih poslova za kulturnu prezentaciju RH. Nazovite svakog od naših veleposlanika u ovom trenutku u Europi i u svijetu, vidjet ćete da ni jedan ne može dobiti dodatna sredstva za promociju RH prilikom njenog ulaska u EU. Nazovite bilo koga, Poljsku, Austriju, Njemačku, Francusku, nazovite novoimenovanog veleposlanika u Francusku pa ćete ga pitati koliki mu je budžet da promovira hrvatsku kulturu u trenutku kad Hrvatska ulazi u EU. A mi umjesto da ta mala sredstva koja imamo direktno uložimo u te programe koji će biti odabrani od strane naših ministarstava po propisanim kriterijima koje sam vam rekao i da postoje, mi tu ulažemo u osnivanje nove zaklade. Zašto? Ako pak idemo u cjelokupnu zakladu, zašto ovdje nema Ministarstva znanosti, kad govorimo o jezicima, kad znamo da se smanjuju sredstva za hrvatske lektore po sveučilištima u Europi i svijetu? Bilo bi logično da je to onda u tome participira i Ministarstvo znanosti. Ako želimo od toga ostvariti određenu ekonomsku dobit jel to se moglo shvatiti iz riječi prve potpredsjednice Vlade koja je na aktualnom satu spomenula da je "Hrvatska kuća" jedna vrsta začetka hrvatskog, recimo što ja znam "Zaklade Cervantes ili Gete instituta koja će za početak funkcionirati u regiji i koristiti kulturu znanosti, obrazovanja u komunikaciji sa prvom redom regijom gdje imamo prednost koju recimo imaju Anglosaksonci gotovo u cijelom svijetu." Tu se očito mislilo na razumijevanje jezika. Ako to želimo iskoristiti, onda ova dodatna sredstva trebaju ići prije svega u izdavaštvo i potporu novim audiovizualnim djelatnostima koje ćemo moć na to regionalno, apsorpcijsko tržište plasirati. Doduše kaže se u prijedlogu zakona da članovi Upravnog odbora zaklada neće primati nadoknade, međutim imat ćemo ovdje i ravnatelja zaklade, on će vjerojatno primati naknadu, doduše ovdje se ne kaže da neće. Prema tome, pretpostavljam da hoće. Tako da slušajući pažljivo ministricu i izlaganje duboko sumnjamo da će ovaj način predložene zaklade polučiti one efekte koje je Ministarstvo kulture u prijedlogu navodi da želi ovim postići. Pored toga postoji dio problema koji stalno zaboravljamo a to je naravno pitanje Hrvata koji žive izvan domovine. Ponovo se tu možemo javiti, sjetiti lektora, nastavu na hrvatskom jeziku za djecu naših iseljenika itd. Međutim činjenica je da istovremeno kad povećavamo sredstva ministarstva vanjskih poslova za kulturnu promociju istovremeno nam padaju financijska sredstava koja idu preko natječaja Ministarstva vanjskih poslova za kulturne potrebe Hrvata u dijaspori. Prije svega se to odnosi na Hrvate u BIH, Vojvodini i Boki Kotorskoj. Ta sredstva stalno padaju. Prošle godine su došli na povijesni minimum. Prema tome ni u tom smislu nam zaklada neće pomoći. Ako želimo pomoći njihovim kulturnim djelatnostima onda bi opet bolje bilo ta sredstva uložiti u već postojeći program. U zakladi kao takvoj jedino što mogu uočiti je da ovdje postoji itekakva opasnost smanjivanja kriterija za dodjelu sredstava jer da je ovo išlo preko uprave za međunarodnu kulturnu suradnju koje se ipak dozvolit ću to sebi reći, ipak drži određenih kakvih takvih kriterija. Kad to dođe u zakladu na upravno vijeće nitko to više neće moći kontrolirati. Da li ovdje želja Ministarstvo vanjskih poslova da kroz upravno vijeće ono određuje koji će se programi, koji umjetnici i koje kulturne djelatnosti i koje kulturne industrije plasirati u Europu evo kao što kaže potpredsjednica Vlade u regiju. Po kojim kriterijima? Oče li to Ministarstvo vanjskih poslova raditi i žao mi je da ovdje nema predstavnika Ministarstva vanjskih poslova. Oče li to raditi po onim kriterijima kao što su podijelili novce u 2012. kad je ta stavka povećana čini mi se za 800% nemojte me držati za riječ. Tko je odlučivao i po kojim kriterijima koji će se programi distribuirati. Tko? Da su imali ovaj sustav koji je postojao u resornom Ministarstvu kulture ne bi postavljao to pitanje ali ga postavljam i postavljam ga sada jer se bojim da će ionako lutrijska sredstva koja se isto tako smanjuju jer lutrija posluje sve gore i gore neće moći sufinancirati programi a po pitanju baštine. To nam je posebno draga tema nama ko demokršćanima i konzervativcima. Sredstva za obnovu baštine, posebno za arheologiju su toliko drastično srezana što proračunom, što smanjenjem spomeničke rente da uskoro ako ćemo želiti promovirati kulturnu baštinu u Europi ili regiji nećemo imati, nećemo moći promovirati ništa jer jednostavno ju nećemo moći sustavno obnavljati. Hrvatskoga …/Govornik se ne razumije./… vi to dobro znate gospođo ministrice vidjelo je preko 2 milijuna ljudi. On je kako god okrenemo arheološki nalaz a u budžetu Ministarstva kulture za sva arheološka istraživanja u godini dana je planirano samo milijun kuna, za 300% smanjenje sredstava u ovoj godini. A istovremeno arheološki nalaz je jedan od perjanica vrlo uspješne francuske kulturne sezone. Pa di je tu logika i istovremeno onda idemo sa zakonom o zakladi koji se kaže u uvrštenju i slažemo se treba promovirati baštinu. I sad ćemo još od tih sredstava mali koje su ostali u kulturi i znaju tu dobro kolegice i kolege koliko smo mi iz kluba HDZ-a nastojali braniti te proračunske stavke da još od tih malih financiramo financiramo nešto što će kako god okrenemo biti hladni pogled jer će taj ravnatelj morati putovati il će trošiti neka sredstva, jer ćete morati tu i vi iz vašeg ministarstva financirati, to iz glave 05 popularno nazvane da te troškove pokrijete. Po našem dubokom uvjerenju bilo bi bolje da ste putem uprava za međunarodnu kulturnu suradnju i kolegice i kolege iz Ministarstva vanjskih poslova ta sredstva uložili direktno u programe. One programe koji već imaju kulturnu suradnju, po pitanju regije oćete od kazališta, oćete od muzealaca, oćete od arhiva, svi već imaju itekako dobro uspostavljenu kulturnu suradnju sa country part institucijama u regiji. Prema tome tu je trebalo ta sredstva malo investirati. Ovako nažalost od ovog ne vjerujem da će direktne koristi imati ni promocija hrvatske kulture, za to jednostavno neće biti dovoljno novaca niti hrvatskih kulturnih industrija jel ih već sada u proračunu smanjeno podupiremo i ne mogu izdržati niti u Hrvatskoj a kamoli ih dodatno promovirati i pod broj tri od ovoga neće na neki način profitirati niti kulturne djelatnosti Hrvata u dijaspori. pozitivno se uključiti u javnu raspravu koja je bila na web stranici Ministarstva kulture i drago nam je da je Ministarstvo otvorilo svoje web stranice za javnu raspravu. Međutim jako nam je žao da ništa od onoga što su bilo pojedinci, bilo savez udruga koja okuplja 39 članica udruge na području nezavisne kulture da ministarstvo te objekcije koliko vidimo u ovom prvom čitanju nije uzelo u obzir. A koliko je možda čitav projekt nejasan, nedovoljno obrazložen i možda strateški nedovoljno dobro planiran govori da je došlo u javnoj raspravi jedno pismo podrške a to je od Hrvatskog kinološkog saveza. Naravno da je to simpatično i da svi podupiremo kinološki savez koji podržava ideju o osnivanju zaklade jer će se onda preko toga moći promovirati hrvatske autohtone pasmine pasa a to su dalmatinski pas, posavski goniči, istarski kratkodlaki i oštrodlaki gonič, hrvatski ovčar tornjak i mali međimurski pas, naravno ništa … prema ovim našim dragim kućnim ljubimcima i autohtonim pasminama ali želim samo ovo uzeti kao primjer o nedovoljno dobro razrađenom sustavu šta bi to hrvatska kuća trebala nositi. Međutim s obzirom na predviđena financijska sredstva koja su preostala Ministarstvu kulture u ovoj sječi nije tako bilo dok je bio ministar financija gospodin Ivan Šuker, nije. Izgleda da ćemo možda se morati poslužiti i promocijom autohtonih pasmina. Hvala vam lijepa, klub HDZ-e će u ovom prvom čitanju želeći da ministarstvo usvoji ove primjedbe iz javne rasprave biti suzdržan. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Vaše izlaganje izazvalo je jednu repliku, a to je poštovane zastupnice Marije Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega Mesiću u svojoj ste raspravi u jednom trenutku se referirali na sredstva koja su rezervirana u resoru obrazovanja i znanosti za obrazovanje djece u inozemstvu i za redovnu djelatnost lektorata i rekli da se smanjuju i jedna i druga. Istine radi, prijedlog proračuna za 2013.godinu obrazovanje djece hrvatskih iseljenika u inozemstvu je povećano sa 22,9 na 25,8 milijuna odnosno za 12,8%,a redovna djelatnost lektorata sa 3,8 milijuna na 3,99 odnosno za točno 5%. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, ja sam poznat kao čovjek koji voli temeljite i konkretne ljude, možda se nismo dobro razumjeli. Ja sam rekao ako se osniva zaklada koja ima promociju za cilj jedno širenje hrvatskog jezika, promociju hrvatskog jezika da bi bilo dobro da je Ministarstvo znanosti u to uključeno, da bi bilo dobro da su veća sredstva, a precizno sam rekao da su sredstva koja su smanjivanja je upravo za promociju kulturnih programa koji idu poslije u inozemstvo. Ispričavam se ako se nismo dobro razumjeli. Hvala lijepo. Sljedeći će u ime kluba HNS-a govoriti poštovani zastupnik Goran BEus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Ministarstvo kulture zajedno sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova formuliralo je jedna prijedlog za kojega definitivno nismo očekivali da će biti u startu 100% razumljiv. Iz prostoga razloga zato što pitanje kulturnoga identiteta između ostaloga je jedna sjajna matrica na kojoj se vidi licemjerje onih koji ne propuštaju priliku spomenuti potrebu zaštite nacionalnog interesa u očuvanju kulturnog identiteta, a koji s druge strane svaku inicijativu koja bi trebala usustaviti promociju kulturnog identiteta i njegove zaštite u ovome konkretnom slučaju u međunarodnim okvirima, prije svega europskim onda dočekuju s velikom nevjericom ili s podozrenjem. Da, točno je budžet Ministarstva kulture ove godine manji je nego prijašnjih godina. Da, točno je za mnoge programe, za mnoge namjene srezana su sredstva. Da, točno je ministrica kulture sigurno ne spada u red najsretnijih članova Vlade obzirom na to kolikim sredstvima raspolaže i kako se može voditi kulturna politika poduprta kvalitetnim financijama. Pa nije to neka mudrost zaključiti. Ali zamislite npr. da je za one djelatnosti zbog kojih se osniva zaklada "Hrvatska kuća" ove godine bilo moguće utrošiti npr. jednu stotinu sredstava koja će se sada iskoristiti za sanaciju zdravstvenog sustava. Zamislite da je samo 1/20 sredstava koja su potrošena na pokriće gubitaka odnosno sanaciju brodogradilišta sada moguće usmjeriti u promociju kulturnog identiteta Hrvatske, kolika bi to bila sredstva. Ne radi se ovdje samo isključivo o promociji kulture i promociji jezika hrvatskoga naroda ovdje se radi o mnogo širem kontekstu. Ovdje se radi o vođenju jedne sustavne međunarodne, vanjske prije svega regionalne politike RH i to u trenutku kada ulazi u EU kao jedna od 28 članica, svjesna činjenice da Hrvati kao relativno mal narod hrvatska kultura kao prostor koji zauzima relativno male gabarite u odnosu na druge europske narode osobito u svjetlu globalizacije, osobito u svjetlu trendova koji traže lingue franche, dakle mora učiniti sve što je na raspolaganju da očuva svoju posebnost. Ali ne samo to, nego da tu svoju posebnost koja je razumljiva prostoru od recimo od najmanje 20 milijuna ljudi iskoristi kao medij za promociju vlastitog interesa. Kada se pozivamo sada na način raspodjele sredstava iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova za međunarodnu kulturnu suradnju i kada se kaže da nije poznato po kojim kriterijima će se raspodjeljivati sredstava putem ove zaklade, tko će kontrolirati raspored tih sredstava. Ja ću samo podsjetiti na 2003. godinu kada je u Vladi na razinama ministarstava vladao apsolutno kaos u raspodjeli sredstava, nevjerojatna 2003. godine naslijeđeni sustav iz '90.-tih godina se jedva uspio slomiti jer je jedva jedvice izgrađen jedan novi model koji je pretočen u Nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva kada je izmaknut taj prostor tzv. tzv. diskrecije bez kriterija i kada je postavljen novi model vrednovanja programa koji danas, odgovorno tvrdim, u okvirima Europske unije zauzima najvišu moguću razinu kvalitete i koji se onda vratio sva je sreća prema ministarstvima tako da danas ministarstva dijele sredstva po obrascu i kodeksu kojega je izradila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, nažalost ne prema terminima koji bi bili očekivani i dobri jer je općepoznato da neka ministarstva i dan danas raspisuju natječaje za raspored sredstava u trećem ili kvartalu tekuće godine za ovu godinu. To je nedopustivo, to je sramota jer se znade što piše u državnom proračunu i kako je on programiran u 12. mjesecu najkasnije ove godine za sljedeću godinu. I čemu onda sada takva sumnja prema ideji da se osnuje zaklada "Hrvatska kuća" kada postoji ne samo primjer dobre prakse nego kodeks koji je ugrađen u praksu svih onih koji dijele sredstva u Republici Hrvatskoj iz javnih fondova upravo na temelju jednoga iskustva koje se zove Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kojoj je osnivač Hrvatski sabor. Prema tome, za očekivati je da zaklada "Hrvatska kuća-Croatia house" nikako ne ide ispod te razine koja je ustanovljena ovdje kao standard. Što se tiče pak sredstava, zna se da ministarstva ne mogu dijeliti sredstva druga osim sredstava iz državnoga proračuna, zaklada "Hrvatska kuća" će to moći, ona sredstva privuče jer je općepoznato da su zakladna sredstva ujedno i sredstva drugih donatora i drugih zaklada. Ukoliko "Hrvatska kuća" bude razvila tako kvalitetne matrice svojih programa koji će biti transparentni, a s druge strane koji će nositi kvalitetu onoga što se zove afirmacija nacionalne posebnosti i nacionalne kulture. Pa nisam siguran da nam neke zemlje i neke zaklade nacionalne, ali i međunarodne neće u tome pomoći, pogotovo ako zakoračimo u prostor multikulturalnosti i ako budemo radili zajedničke programe. Već sada ima nekih najava u tom smislu da postoji visoka razina dobre volje. I zato je model zaklade "Hrvatska kuća-Croatia house" jedan od mogućih modela usustavljenja brige o tome kako se Hrvatska prezentira na međunarodnoj kulturnoj sceni, odnosno maksimalizacija potencijala kojega imamo sada, koji se događa uglavnom nekoordinirano. Ne vidim razloga zašto hrvatski poznati, priznati umjetnici koji gostuju u inozemstvu ne bi u suradnji sa "Hrvatskom kućom" odradili možda i nešto što će biti sustavno programirano, definitivno okrenuto prema promociji Hrvatske u užem smislu, a ne samo isključivo prema promociji njih kao umjetnika. Siguran sam da će mnogi od njih toliko dati, toliko pridonijeti, toliko sudjelovati. Ne bih htio gajiti nikakvu sumnju u tome smislu. I zato klub HNS-a Liberalnih demokrata podržava ovaj prijedlog u prvome čitanju. Ostavit ćemo sebi u slobodu do drugoga čitanja uputiti vam i neka razmišljanja da bi se tekst učinio još jasnijim onima koji su trenutno iskazivali skepsu, u želji da se ovo pitanje u formi drugoga čitanja dogodi prije ljeta kako bi ova zaklada mogla početi funkcionirati u godini u kojoj Hrvatska postaje 28. članica Europske unije. Hvala lijepo. Imamo tri replike koje je izazvalo vaše izlaganje. Prva je ona poštovanog zastupnika Jasena Mesića. **Mesić, Jasen (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani kolega, sad sam duboko uvjeren da je možda potrebna i tematska sjednica Odbora za kulturu, a možda i Odbora za turizam koji je vrlo agilan po tom pitanju jer očito je da ovaj prijedlog zakona nije naišao na dovoljno dobro razumijevanje. Ja ću se samo vratit na pitanje kulturnog identiteta. Ne znam na kog ste to mislili, vjerojatno će … da je licemjeran u promociji kulturnog identiteta. Dok sam ja radio u Ministarstvu kulture to je bilo od '96. do 2012., ja nisam sreo tamo nikoga tko je bio licemjeran u promociji kulturnog identiteta, bilo da su to bili ministri iz SDP-a, bilo ministri iz HDZ-a. Stvarno nisam sreo nikoga. Što se tiče svega onoga što je rečeno u promociji hrvatske kulture, apsolutno da, samo je pitanje da li je ovo način kako ćete to uspjet ostvarit ili bi bilo bolje da ta sredstva investirate u programe koji već postoje na tom području ako baš hoćete i u regiji. Prvi program u kulturnoj suradnji u regiji sam vodio ja osobno u obnovi arheološke kulturne baštine, to je program Vijeća Europe, znat će ministrica iz ministarstva o čemu se radi i dobro znam što govorim. govorim. Po pitanju kulturnog identiteta imate nebrojene upise na UNESCO-vu listu koji su plod rada stručnih službi, ali s obzirom da se ne možemo u ovom kratkom vremenu razumjeti kako bi trebala funkcionirati zaklada u promociji ovog što je proklamirano kao cilj, što ja razumijem, onda itekako predlažem tematsku sjednicu odbora. Vjerujem da ćete se oko toga složiti da vam to dodatno pojasne. Stvarno ne mogu govoriti o sanaciji brodogradnje u ovom trenutku niti želim to miješati s ovim niti govoriti šta je bilo 2003. godine mada jako volim povijest, mogli bi se jako … diplomirao sam ju pa mogu o tome govoriti isto tako jako dobro. Ali ako je sve to točno, potpuno mi je nejasno zašto tu nema Ministarstva znanosti, to je ono što se ja pitam. Tako dopustite određenu malu dozu interesa da tako to kažem, a ne …/Ne razumije se./… da ove stvari raščistimo. A vi provjerite da li su u svim ministarstvima i dan danas kriteriji poštivani kao u Ministarstvu kulture, počnite od vanjskih poslova.

jer nisam govorio vama osobno ali ako baš hoćete mogli bismo otvoriti tu temu jako, jako široko jer i vi ste spomenuli raspodjelu sredstava za potrebe kulturnih programa Hrvata u inozemstvu. E pa jako bih volio da se jedna neovisna komisija uhvati posla da analizira što je rađeno zadnjih nekoliko godina, a što se dogodilo 2012. godine. Kako se i na koji način zapravo raskrstilo sa praksom koja je bila dotada. Bilo bi jako zanimljivo vidjeti kud su otišli ali veliki novci koji su nominalno išli preko programa potpore kulturnome stvaralaštvu i očuvanju nacionalnog identiteta Hrvata u inozemstvu, osobito u BiH. Ja se nadam da ću još za vrijeme ovoga mandata ovoga Sabora doživjeti tako nešto a onda ćemo se razgovarati. Hvala.

u potpunosti podržavam sve vaše argumente u pogledu opravdanosti i dobitaka osnivanja ove zaklade. Što se tiče HDZ-a i reakcije kolega iz HDZ-a ništa više od njih u smislu očuvanja, u smislu podrške ne možete očekivati osim suzdržanosti koju su uputili jer još uvijek je to matrica iz '90-ih godina po kojemu nitko drugi o nekakvim hrvatskim temama ne može govoriti pa pogotovo organizirati ovakve zaklade osim njih osobno. Pa dakle u tom smislu žive u prvoj polovici '90-ih godina prošloga stoljeća. A kada ste govorili o svim mogućim sanacijskim investicijama koje ova Vlada poduzima uspoređujući to sa sredstvima koja bi mogla biti upotrijebljena i u promociju kulture o čemu je kolega Mesić govorio pa ste govorili o sanaciji bolnica teškoj oko oko 5 milijardi kuna pa o sanaciji brodogradilišta itd. onda ću ja spomenuti i deficit državnog proračuna koji je smanjen za 6 milijardi kuna pa ako bi samo stotina od toga bila upotrijebljena za promociju kulture u ovom obliku ili nekom drugom onda bi to bilo 60 milijuna kuna godišnje. Hvala lijepo. Na vašu repliku posebice o deficitu proračuna vjerojatno će odgovoriti uvaženi zastupnik Beus ponovit ću, na tragu i vašeg razmišljanja kojim ste se nadovezali na moje, da bi evo recimo kolega Mesić je rekao da su sredstva namijenjena za arheološka istraživanja ove godine spuštena na razinu od jednoga milijuna sa tri. E sad zamislite, usporedite tri milijuna sa jednom petinom sredstava koja idu sad za sanacije zdravstvenog sustava, dakle s milijardom. Znate li što smo mogli s milijardom kuna napraviti kad je riječ o arheologiji? Mogli smo istražiti sva dosadašnja arheološka nalazišta u RH, mogli smo istražiti Salonu u kojoj je živjelo prema nekim procjenama 60 tisuća ljudi, koja je dosada istražena samo na 4% svoje površine od toga je 4% istražio don Frane Bulić, a 4% je istraženo kod izgradnje splitske zaobilaznice. Dakle, 8% ukupnog područja jednoga grada od 60 tisuća stanovnika koji je bio veći od Herkulaneuma i od Pompeja zajedno mi imamo dosad istraženo. Zašto? Zato jer moramo sredstva ulagati u neke druge crne rupe ovoga sustava, a ne tamo gdje bismo mogli pronaći možda nekog novog Apoksiomena. Tim bismo sredstvima mogli sanirati sva kulturna dobra koja su stradala u ratu, ali jednako tako izgraditi i sve muzeje koji su planirani. Mogli bismo s tim sredstvima dići iz pepela sve ono što je stradalo u ratu, uključujući i ključne naše argumente u razvoju kulturnoga turizma. I još bi nam ostalo najmanje 500 milijuna. Gospodine Radoš, brojke su neumitne, strašne ali su činjenice takve kakve jesu. Hvala.

Vi osnivate jednu novu zakladu, možemo je zvati udruga jer udruga ili zaklada sadržajno je to isto jel', u uvjetima kad narod gladuje, u uvjetima kad u budžetu nemamo ni za zdravstvo. Vi hoćete ukinuti zdravstvo. Ukinite zdravlje, ukinite Ministarstvo zdravlja. O čemu vi ovdje pričate? Ali ste rekli zašto mi evo ja sad govorim u svoje ime, zašto izražavamo rezervu? Pa zato što je to novi trošak. Čemu služi? Ničemu. Mi imamo dovoljno velik institucionalni okvir za našu kulturnu djelatnost u okviru države u najširem smislu da nam ne treba ovo. Ja sam duboko uvjeren da ovo ničemu ne služi nego za uhljebljenje nekih kadrova koji su tamo izgubili posao. Ili nečijih prijatelja ili ljubavnica možda. Želim biti grub ako hoćete. I vi sad prebacujete raspravu na odnose u državi, na raspoređivanje proračuna. Mi ovdje govorimo da je ovo samo, po mom mišljenju, nepotreban posao. I novi dodatni trošak u uvjetima kad Hrvatska grca u dugovima i kad ne može zadovoljiti, imamo milijun i 300 tisuća siromašnih. Nemamo novaca za ovo. Ako ga nešto imamo, dajmo ga u ove institucionalne okvire u kojima je govorio i gospodin Mesić. Ima ih toliko, ako je nešto loše bilo investirano, ili davano na kriv način, vi to ispravite kao ova Vlada, dajte na pravi način, u okviru istih okvira. I ništa drugo, tu nema ni politikantstva u našim raspravama, niti demagogije niti loše namjere. Molim lijepo. Nisam siguran, kolega Marasoviću da imam alata i vještina dokazati vam da ne živim u svemiru. Dakle, u to se neću upuštati. Da, svaka nova ideja košta, sve se može proglasiti novim troškom, svaki novi trošak se može kontrolirati, sve ono što se krivo planira može se i srezati, ali znate što se ne može? Ne može se vratiti ono što je ukradeno, to je problem. Mi sad moramo sanirati ono što je stvoreno kao ogromna crna rupa u sustavu, isisavanjem isisavanjem novca iz javnih sredstava. Da nije bilo toga, dragi moj kolega Marasoviću danas ne bi uopće razgovarali o ovome. Da nije bilo te pljačke, da nije procjene, da je samo u financiranju Domovinskog rata od ukupnog 16 milijardi, oko 5 do 6 milijardi ukradeno, da nije procjene, da je samo u posljednjih 10 godina iz ove države izvučeno oko 40 milijardi eura. Da nije činjenica koje se utvrđuju na sudu, da nije dva puta se farbali tuneli, mogli bismo razgovarati. Zamislite molim vas da ova zaklada u prvoj svojoj godini funkcioniranja ima ona sredstva koja ste vi potrošili za farbanje tunela po dva puta? Hvala. **Reiner, a molio bi da bude i mir u dvorani, molio bi da se pridržavamo Poslovnika, a Poslovnik kaže da govorimo uvijek o temi. Sada bismo prešli na sljedeći klub zastupnika, a to je u ime HDSSB-a uvaženi zastupnik Dražen Đurović.

Evo prethodnici su rekli dosta toga, ministrica je branila poziciju ovog prijedloga o zakladi. I ja bih se tu osvrnuo na nekoliko možda tema koje nisu spomenute, primjerice naziv zaklade "Hrvatska kuća", dvije imenice, jedna je hrvatska drugo je house, Croatia house, mogla se i stavit primjerice po imenu i Hrvatska kao pridjev, pa Croatia house, pa da se zna da je to Hrvatska kuća, ne ovdje se stavila imenica Hrvatska, imenica kuća jedno uz drugu, ne znam točno koja je ideja. Ili Croatia in heart, ili Croatia in mind ili loving Croatia, a ne Hrvatska i kuća koja stoji u nazivu jedna pored druge kao da ih je neko posložio, da ne bi slučajno možda pripadale jedna drugoj. Dakle, to je kad je riječ o samom nazivu zaklade koja se navodi u prijedlogu. Ne znam, evo ovako kao great Croatia house. Ja bih se priključio u ime kluba HDSSB-a onima koji smatraju kakva god bila dobra ideja, da ovakve ideje u ovom trenutku nije i ovakva jedna zaklada RH nije jednostavno potrebna. RH je država država danas stara 23. godine, RH je sada na pragu EU, RH je ostvarila i stvorila kulturne, društvene, gospodarske ine spone i sa Europom i sa svijetom, i održane su i na stotine i na tisuće izložbi i kulturnih i društvenih događaja i bez jedne ovakve zaklade. Prema tome, čemu sada u trenutku, možda ona zaista, ovakva zaklada neće iziskivati neka značajnija sredstva i neke značajnije troškove barem u ovom prvom trenutku osnutka. No, intencija je vidljiva i u obrazloženju i kasnije u nekim člancima da je zapravo ideja da to polako krene, a onda ćemo počet osnivat podružnice, a onda ćemo počet širit zakladu, naravno sve na javnim sredstvima. Mislim da jednostavno ovo nije trenutak i da to RH u ovom gospodarskom i društvenom trenutku u kojem se RH nalazi, jednostavno je previše, još jedna još jedna parastvar. Također, podsjetit ću da je RH jedna od ipak ne tako puno država EU koja ima svoje Ministarstvo kulture, samo kulture. Ima cijeli niz država u EU koje nemaju samo solo Ministarstvo kulture. Dakle, mi smo ipak dali i kao društvo i kao država određenu težinu pojmu kulture i kulturi, i imamo i dovoljno smo se osjećali bogati da imamo samo Ministarstvo kulture. I koji ima i svoje resore, i svoj ustroj, i svoj dugogodišnji rad i tradiciju, i isprepletene su tisuće i tisuće spona i kroz razne izložbe, i koncerte, i promocije, i događaje koji se neprestano odvijaju po cijeloj Europi. I sad dolazimo sa idejom, ajmo presjeći sve te spone i sve te spone koje danas postoje, sve niti tih spona ćemo svest na jednu zakladu koja će to onda dalje provoditi prema državi. Čemu to radit? Ja točno uopće ne mogu razumjet, ne razumjet, evo nisam ne bavim se kulturom ali evo kao građanin RH i kao zastupnik uopće ne razumijem točno zamisao, a posebno ne usporedbu zaklade "Croatia house" sa francuskim institutom, mislim koji ima svoju tradiciju koja je itekako stara, i koji ima svoj ustroj, koji ima svoje ogromne proračune i mislim da su takve, kao da je, ne znam naše Ministarstvo vanjskih poslova usporedimo sa STATE Department, pa ćemo donijet neke zaključke na koji način će hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova funkcionira ključno nam STATE Department bit nekakav okvir po kojem ćemo se mi ravnati. To je otprilike usporedba kad se uzme ne znam francuski institut pa njega povučemo kao paralelu u našim promišljanjima o jednoj zakladi koja će se zvati Croatia House. Također bilo je nekih spomena o pitanju kulturnog identiteta i o zaštiti nacionalnih interesa svakako. Zašto kulturni identitet hrvatskog naroda jest pitanje hrvatskih nacionalnih interesa i njega treba štititi, njega treba razvijat, treba tražiti način da se taj integritet promovira ali isto tako treba biti svjestan ovog trenutka i u ovom trenutku i s ovim resursima koji mi imamo zapravo jedna ovakva zaklada koja će isključivo financirati iz javnih izvora dakle činiti još jednu stepenicu zapravo sa strane koja će još malo dodatno analizirat određene kontakte koji su se do sada uspostavljali izravno među ljudima, među ustanovama u Rh. Izvan Rh smatramo potpuno nepotrebnom. Možda da nema onih crnih rupa koje je netko od prethodnika spominjao, crnih rupa primjerice u zdravstvu koje je netko spominjao, crnih rupa koje za koje smo imali možda i vremena da smo bili dovoljno odgovorni i dovoljno odlučni provest strukturne reforme pa ih malo i sanirati ili još ih sami ne prokopavat kao što smo mi ih za oko dvije milijarde i čak i više iskopali u zdravstvu jer nismo bili spremni provodit strukturne reforme no te crne rupe u gospodarstvu zaista nemaju baš nikakve veze ni sa proračunom za kulturu, ni sa ovom zakladom o kojoj je sada ovdje riječ. Prema tome Klub HDSSB-a predlaže predlagatelju jednostavno da povuče prijedlog ove zaklade, da ga razradi i u nekom sretnom trenutku kad u Hrvatskoj zaista bude bilo puno novaca i kada kulturna javnost što sada nije slučaj u javnoj raspravi ovako nešto bude uopće podupirala a sada nije poduprla da onda dođe ponovno s tim prijedlogom. Hvala lijepo. Vaše izlaganje je izazvalo niz replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Jasena Mesića. **Mesić, Jasen (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvaženi kolega pozorno sam slušao vaše izlaganje i svidjelo mi se to da ste na ipak na neki način govorili o temi. Jer znate mislim da je puno pametnije da stvarno idemo na tematsku sjednicu između dva čitanja kad god drugo čitanje bilo jer očito imamo puno pitanja pitanja koja se mogu iz ovoga postaviti. Na toj tematskoj sjednici bi bilo dobro i raspraviti koji su učinci već postojeće zaklade kultura nova u nezavisnoj kulturnoj sceni koja sad egzistira već dvije godine i može se iz određenih parametara vidjeti da li je zaklada pravi način za proklamirane ciljeve. Ja na neki način proklamirane ciljeve ne razumijem ali ne razumijem da je ovo prava metodologija i smatram da nije i smatram da nije. Ali ono što je isto tako, dobro je da kad govorimo o kulturi da stvarno govorimo o kulturi da ne politiziramo bezveze, da se ne javljamo za replike bezveze jer time poštovani kolega samo pokazujemo neznanje o pitanju kulture o kojem repliciramo. Da ne govorimo o raznim 90-tima jer očito je to najlakše kad se nema osnovno znanje o predmetu kojem danas raspravljamo odnosno o prijedlogu zakona koje danas raspravljamo. To je kolega za kulturu veći problem nego bilo koji nedostatak sredstava, nego bilo koji zakonski prijedlog, problem je neznanje iz kojeg proizlazi ona politizacija i onda se ovdje nabraja i o brodogradnji i o zdravstvu i o devedesetima i o kulturnom identitetu a zapravo se nema sistemskog znanja ni o jednom segmentu kulture a kamoli kulturnom identitetu kojeg bi trebali promovirati vani. Hvala Hvala lijepo. Odgovorit će poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, kratko. Meni je žao što nema onih kojima ste se vi zapravo obraćali u svojoj replici trenutno no u svakom slučaju ja također podržavam vašu ideju u tome da ste u tome dodatno raspravi na nadležnom saborskom odboru, da se povede dodatna rasprava i možda se još malo izradi neko kvalitetnije rješenje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća je replika poštovanog zastupnika Miroslava Tuđmana. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodin Đurović je u jednom trenutku spomenuo da zapravo ne vidi izravnu vezu i potrebu danas za ovim zakonom o ovoj zakladi hrvatska kuća. Međutim kad se to stavi u onaj jedan politički kontekst onda se vidi da je vladajućima to itekako danas potrebno da bi opravdali to što su onih navodno 761 tisuću hrvatskih državljana izbrisali iz popisa birača a to su uglavnom, većina toga su ljudi koji žive u inozemstvu pa da bi nekakav alibi napravili to im je potrebno. S druge pak strane slušam ovakve besmislice da je potrošeno 16 milijardi ne znam što je a imamo izjavu državnog odvjetništva koje početkom 2000.godina vodilo istrage gdje je rečeno da je za nabavu oružja imamo dva izvora nabavljeno, preko ovih kriznih stožera a 400 milijuna preko Ministarstva obrane odnosno Ministarstva financija pa prema tome ukupno je potrošeno pola milijarde dolara a ovdje se trabunja o 5 milijardi ukradenih od onih 16. Prema tome to je van svake pameti u ovom Saboru na ovaj način iznosit ove podatke i na taj način govoriti a plus sve oni ostali podaci koji su izneseni ovdje nemaju blage veza sa stvarnošću. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Dražen Đurović. Hvala. Pa evo profesore to što vidite to je pitanje optike. Kao što je pitanje optike kad su bila olovna vremena? Često čujemo nekima su bila neka teška olovna vremena početkom 90-tih godina. Meni je početak devedesetih godina bile godine ponosa i slave, najljepša vremena, a olovna vremena su bile osamdesete godine. no to je pitanje kako je tko doživio koja vremena, a bojim se da su nam tu optike prilično različite, čak i nažalost ovdje u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Ja bih ponovo zamolio sve da se držimo teme. Krenuli smo daleko u povijest, bližu povijest, meteorologiju, tunele i ostalo pa idemo se držati teme, a ne dvojim da će replika uvaženog zastupnika Joze Radoša se držati teme. Izvolite. gospodine potpredsjedniče ne bih ja htio biti revolucionar u tom smislu pa ću ja biti na tragu onoga što je ovdje bilo raspravljano ako repliciram na ono što je bilo izvan teme onda ne mogu ni sam biti u temi nažalost. No kolegi Đuroviću, dakle vi ovdje govorite kolega o sredstvima, naravno da je opravdana briga o sredstvima ali govoriti o tome da nekoliko stotina tisuća kuna ili možda milijun kuna u jednoj zakladi koja po svom opsegu poslovanja može uvjetovati, prouzrokovati velike dobitke za RH na turističkom području, na gospodarskog području u kulturnoj razmjeni. Jedan dio aktivnosti ove zaklade je i zadovoljavanje niza onih potreba koje RH zadovoljava odnosno omogućava Hrvatima izvan Hrvatske. To može biti i dio toga budžeta samo što će se te zadaće rješavati sustavnije nego što je to možda bilo do sada. ovaj pokušaj ustanovljivanja jednog sustava koji će omogućiti i financijske dobitke za Hrvatsku koji će biti neusporedive veće nego što su sama ulaganja. Dakle vi imate pravo na takav način razmišljati ali prilično je to stavljati kao glavni naglasak vaših primjedbi i prigovora u pogledu osnivanja ove zaklade. Govorite o crnim rupama koje nemaju veze sa ovom raspravom. Raspravu o novcu ste vi otvorili i kolege prije vas i u tom kontekstu je otvorena rasprava o tim crnim rupama. Ali dopustite da kažem najmanje ste vi kao predstavnik kluba HDSSB-a pozvani govoriti o tome kada netko ne govori o temi. Hvala lijepo. Odgovorit će poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Kada je riječ o brizi za hrvatske iseljenike primjerice ima Matica hrvatske iseljenike, imamo stotine nevladinih udruga. Mislim da imamo prilično jak i to civilno društvo i niz udruga i mnogobrojene programe. E sada koliko smo ukupno u tome uspješni to je druga stvar i koliko zaista uspijevamo u onim ciljevima koje si postavljamo. No iz ovog materijala nije vidljiv niti jedan argument zašto bi uopće ostvarili,kakvo je jamstvo da će ova zaklada ostvariti bilo koji od onih ciljeva koji promovira. S druge pak strane kada je riječ o financijama, pa mislim da je društvena klima i financijska kriza toliko duboka da mi jednostavno više nemamo pravo bez obzira kakve pozitivne ciljeve isticali dodatno opterećivati hrvatske građane državni proračun, javna sredstva sa bilo kakvim agencijama, ustanovama, zakladama, zavodima već da moramo ići prema njihovom gašenju i da to građani mislim u ovom trenutku od nas očekuju. Ja mislim da to očekuju, vi mislite da ne očekuju već da očekuju i da i dalje otvaramo. Vidjet ćemo se na lokalnim izborima, a vidjet ćemo se na parlamentarnim izborima što će reći građani što su od nas očekivali. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Dujomira Marasovića. Hvala vam temu crnih rupa u zdravstvu koja nije tema ove točke dnevnog reda. Ja sam stvarno za striktno poštivanje dnevnog reda i rasprave i replike u okviru teme. I onda moje iskustvo u ovom Saboru kada god iznesete jednu repliku koja ima neki argument ako nema protuargumenta odnosno nema pravog argumenta u odgovoru na repliku onda vam se počne pričati a netko je u prošlom vremenu uzeo nešto što mu nije trebalo i onda kaže zato jel i mi imamo pravo sada razbacivati bez kontrole i bez potrebe. E to je gospodin Beus rekao ali on za njega je to vjerojatno viša matematika nije on to u stanju da kaže netko je uzimao u prošlom vremenu što mu nije trebalo i mi na osnovu toga mi se imamo pravo razbacivati. Ovdje je samo poruka, nema država novaca za osnivanje novih udruga ili zaklada jer narod gladuje u Hrvatskoj u dobroj mjeri jer je Hrvatska u deficitu. Gotova tema. A što se tiče zdravstva, koji je opet HNS otvorio, nema kolege nema rupa u zdravstvu. Treba reći istinu i to je jedina istina da je zdravstveni sustav u Hrvatskoj Hrvatska država nema financija za to nego ima za 5 milijardi manje. Mi smo sanirali 7 milijardi, mi HDZ kada je došao na vlast 2004.godine u zdravstvu. I ako se ne promijeni sustav onda će biti za godinu dana ponovno 5 milijardi minusa. Treba mijenjati sustav a to aktualna vlast ne želi ne umije nema snage ili ja ne znam što. To je odgovor na zdravstvo i nemojte više … **Reiner, Željko (HDZ)** Ja bih ponovo podsjetio da je tema "Hrvatska kuća", a ne zdravstvo, a odgovorit će na repliku uvaženi zastupnik Dražen Đurović. Pa evo zastupnik Marasović ja za razliku od vas koji vjerujete da se treba striktno držati poslovnika, a volite ga se ne držati ja mislim da treba pustiti da rasprava bude znatno šira od Poslovnika, a pokušavam ga se držati, A inače se s vama slažem u većini iznijetog ali evo s obzirom da je i potpredsjednik Sabora ovako dobrohotan neću dalje nastavljati o zdravstvu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. I zadnja replika je poštovanog zastupnika Ivana Šukera. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo ministrice, meni je žao što ovaj Sabor nije nastavio raspravu koja je bila na Odboru za Hrvate izvan Hrvatske gdje su kolege iz različitih političkih opcija iznosili svoje ideje, bio je tu zamjenik ministrice, bez vrijeđanja, iznošenja tolikih lažnih podataka da je to katastrofa. Međutim očigledno neki koji nisu u stanju razgovarat o temi i argumentirano i sa tim argumentima pomoći svojoj ministrici odlaze u teme koje naprosto ne postoje. Kolega Đurović, jeste vi možda vidjeli u hrvatskom proračunu 5 milijardi kuna za sanaciju hrvatskog zdravstva. Jeste vi to vidjeli, jel to itko vidio. To u hrvatskom proračunu ne postoji. U hrvatskom proračunu to ne postoji. Međutim, umjesto da u različitim razmišljanjima pomognemo ministrici da dođe do više sredstava jer ova sredstva od igara na sreću vi dobro znate kako se svi tuku za to, mi smo otišli u nekakvu temu koja naprosto nema veze sa zdravom pameću, ali temu koja je bačena zbog toga da se prikriju sve ove loše stvari koje se u Hrvatskoj događaju. Ja bih volio što se tiče zdravstveni da se prikaže točno koliko i koji dug i da isto tako netko kaže da taj dug sljedeće godine neće biti opet milijardu, dvije kuna jer naprosto ovakvo zdravstvo i ovakav način vođenja zdravstva se ne može vodit za ove novce. kažem, neki ljudi koji vole politizirat oko svega, ja se iskreno nadam da gospođo ministrice opera "Nikola Šubić Zrinski" će se naći na popisu te kulturne baštine koju će Hrvatska promovirat van i iskreno se nadam da neće kao '84. kad je bila obnovljena ta izvedba u Splitu … nacionalizmom i slani neki ljudi da se izbace iz škole zbog toga. Hvala lijepo. Odgovorit će poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Još jedanput ponavljam, volio bih ako ništa drugo da se ta zaklada umjesto dvije imenice "Croatia" i "Hart" koji stoji jedna uz drugo recimo zove "Loving Croatira". Dakle pokažimo što ta zaklada treba ili da se već neki pojam kulture tu nađe iako i dalje smatram da jednostavno to trenutno jednostavno ne treba. Nema racionalnog obrazloženja, zaista ga nema zašto ovo treba, a argument protiv osnivanja bilo kakve udruge, bilo kakve zaklade, bilo kakve agencije uz ovih 200-tinjak koliko ih imamo u Hrvatsko ima više nego što se da nabrojit u jednoj raspravi od 15 minuta. nemojmo osnivat nova ministarstva za istraživanje ruda i gubljenje vremena, već se fokusirajmo zaista na one ciljeve koje imamo i na one probleme koji postoje. Dakle stvarati formu radi forme je zaista nepotrebno. Ministarstvo kulture rekao sam, mi smo ipak jedna od određenog broja država EU, odnosno dosta država EU nema svoje samostalno Ministarstvo kulture, imamo samo stalno Ministarstvo kulture, imamo resore, imamo sredstva. Prema tome, neka Ministarstvo kulture preuzme odgovornost za ove zadaće koje nastoji dijelom prenijet na ovu neku novu zakladu, a uz to još imamo i cijeli niz ustanova, institucija, ureda, matica i slično koji već postoje, koji tu zadaću obnašaju. Uz to imamo tisuće i tisuće zapravo kontakata i jedan sustav veza koji je uspostavljen između pojedinaca i ustanova u Hrvatskoj i izvan Hrvatske i jednostavno ovo ne treba. Kratko i jednostavno. Hvala lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo ministrice sa suradnicima. Pred nama je zakon o kojem nisam očekivao da će biti ovako polemične rasprave, ovoliko replika. Mislio sam da ćemo manje-više se složiti osim određenim dijelom, u određenim segmentima dati određene primjedbe za poboljšanje i da će tako završiti. Naime cilj ovog zakona, njegova osnovna intencija je da pomoću "Hrvatske kuće" izvršimo još bolju promociju hrvatske kulture u svijetu i ne vidim da je, mislim da je to hvalevrijedan posao i da to treba činiti. Da li na ovaj način kao što se ovdje predlaže, mi mislimo da da. Ako treba poboljšati spremni smo o tom razgovarati. Ponajmanje ovaj zakon zbog toga i zato se čudim, kolega Tuđman je maloprije o tome govorio, da ova vlast radi kako bi na neki način opravdala zato kako reče, pokušat ću citirati, zbog brisanja 760 000 Hrvata iz Registra birača. Ne znam prije svega otkuda ta brojka, jedino me ona može asocirati sa 760 000 Hrvata koliko je živjelo u BiH prema zadnjem popisu stanovništva, vjerojatno na to misli. Niti je ovo zbog toga niti je došlo do toga. Dakle niti jedan hrvatski državljanin, svaki državljanin Republike Hrvatske koji ima hrvatsko državljanstvo, a svaki Hrvat može dobit to hrvatsko državljanstvo ima biračko pravo i aktivno i pasivno, može i birati i biti biran. I svaki hrvatski državljanin bez obzira gdje živi na kugli zemaljskoj može biti biran, može birati i nije brisan iz Registra birača, treba se samo prijaviti da to želi. Zašto, zato što imamo interesantnu stvar da je vrlo mali, nizak, mi govorimo o 3,5 milijuna Hrvata izvan Hrvatske, a znamo da nikada nije glasalo više od par sam molio. **Jelušić, Ivo (SDP)** Ja se držim teme. Zašto niste opomenuli onoga tko je o ovom govorio kad je izazvao ovaj problem da ne drži se teme. Onda dozvolite da i dobro. Prema tome, nije … da zakon donosi zbog toga jer to pravo nikom nije osporeno i naravno pri tome me čudi da se uopće ovakva argumentacija upotrebljava, pogotovo ne od ljudi i od stranke čiji je rezultat politike taj da je broj Hrvata recimo u BiH prepolovljen. Vidjet ćemo to nažalost na popisu stanovništva ove godine, nažalost, ja se bojim da će takav rezultat biti. To je rezultat tolike silne brige i zaštite Hrvata izvan Hrvatske, pogotovo one u BiH. Na kraju utakmice se zbrajaju golovi, tako se i na kraju politike broje rezultati, a rezultat te vaše politike nažalost je takav. Prema tome, zato me čudi da ovoj vlasti želite inputirati nešto u tom smislu. No, da se vratim na odredbe zakona. Hrvatska je u svijetu prepoznatljiva po mnogim dobrim stvarima. Na žalost je bila i po nekim lošim, a svijet nas pamti po ratu na žalost. Ali nas pamte na primjer po dobrim sportskim rezultatima. Svi se veselimo kad je Hrvatska sa četvrta na FIFA-inoj ljestvici u nogometu. Na žalost nismo prepoznatljivi u svijetu po svojim gospodarskim dosezima, ali u kulturi mislim da imamo što pokazati. Prema tome, zašto ne pokazati ono što Hrvatska ima, iako je ova Hrvatska kuća alat pomoću kojeg ćemo još bolje učiniti prepoznatljivu hrvatsku kulturu, još bolje je promicati u svijetu. Zašto ne? A ovaj zakon je u tom smislu onda sredstvo da se dođe do toga. Prema tome, ako je to tako zašto ne bi podržali. To što mnogo veći narodi imaju i svoje institute …/Govornik se ne razumije./… itd. Možda nemamo toliko snage da tako nešto napravimo, ali u našim uvjetima, u uvjetima naših mogućnosti idemo probati tako nešto napraviti. Ono što bih upozorio i što sada da vodimo računa da ne dođe do preklapanja između Hrvatske kuće i već postojećih institucija i ustanova koje već imamo i koje se na neki način bave ovim bave ovim segmentom pogotovo kad je riječ o Hrvatima koji su izvan Hrvatske jer se ovdje spominje, dakle u zakonu da bi se u određenom dijelu što je i logično trebalo dakle uključiti tu i Hrvate koji žive izvan Republike Hrvatske. Dakle, mi imamo Državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, imamo osnovani. Imamo Hrvatsku maticu iseljenika koja već desetljećima funkcionira i treba samo vidjeti da ne dođe do preklapanja nadležnosti. Dakle, neka se ured bavi Hrvatima izvan Hrvatske, prije svega njihovim statusnim pitanjima, statusnim pitanjima tamo gdje žive, statusnim pitanjima u Hrvatskoj, gospodarskim temama, političkim problemima tih Hrvata itd. Neka se Hrvatska matica i dalje bavi onim što se i do sad bavila, a to je njegovanjem i održavanjem Hrvatskog nacionalnog identiteta u svim njegovim segmentima jezika, kulture itd. kod Hrvata koji su izvan Republike Hrvatske, a neka Hrvatska kuća dakle uglavnom se orijentira na promicanje i promidžbu hrvatske kulture u svijetu pa onda i među Hrvatima koji žive vani, jer sigurno da očekujemo da će se oni prvi odazvati na bilo kakvu kulturnu manifestaciju koja se negdje organizira ako tamo žive. Ali isto tako da kroz promicanje hrvatske kulture promovira dakle i njihovo kulturno i umjetničko stvaralaštvo koje oni imaju u tom smislu, dakle da samo dođe do određene raspodjele, da ne bi došlo do preklapanja zajedničkih poslova. Na primjer, govori se učenje jezika. Učenjem jezika se sad bavi dakle i ministarstvo, bavi se i Matica Hrvatska. Vidim da će se baviti i Hrvatska kuća. Nemam ništa protiv, ali da se raspodjele. Dakle, neka se ministarstva bavi našim učenicima koji su u redovitom sustavu školovanja, neka se matica bavi našim mladima i ostalim koji žive vani, koji žele dodatno usavršavati svoj jezik, a neka Hrvatska kuća se bavi onim dakle ne Hrvatima koji žele učiti Hrvatski jezik kao strani jezik. Dakle, samo da ne dođe do preklapanja aktivnosti. Dobro je da će upravni odbor biti ljudi iz kulture i da će raditi bez naknade. Ono što je, ja sam tu primjedbu dao i na odboru, sjednici Odbora za Hrvate izvan Hrvatske. Mislim da je preusko određeno područje djelovanja potencijalnih članova upravnog odbora. Tamo se kaže, pokušat ću citirati dakle: mogu se kandidirati predstavnici, organizacija civilnog društva u kulturi i javne osobe koje su upućene u razvoj civilnog društva. Dakle, svodi se samo na civilno društvo. Ja mislim da treba tu da se mogu kandidirati ljudi koji se u kulturi općenito ne samo u segmentu civilnog društva. Prema tome, zašto netko tko je djelatnik u ustanovi, …/Govornik se ne razumije./… kazališnoj akademiji itd. ne bi se mogao kandidirati iz ovoga ako tumačimo ovako usko proizlazi da to ne bi mogao. Prema tome, dakle da to civilno društvo na neki način da se proširi ili da se briše ili da se stavi civilno društvo i ostali djelatnici u kulturi itd. Dobro je da kao što smo čuli od ministrice da neće doći do novog zapošljavanja i novih kadrova da se sredstva koliko god ih bude neće trošiti na ljude, nego na programe i to je dobro. I na koncu konca, ako ova Hrvatska kuća kao novi alat pomogne u promidžbi hrvatske kulture, dakle u poznavanju svijeta sa onim hrvatskim kulturnim stvaralaštvom, a imamo što svijetu pokazati. Tu nismo inferiorni kao što smo inferiorni možda u nekim drugim područjima. Mislim da je to dobro. ja se nadam da će na koncu u drugom čitanju uvažavajući evo i moje prijedloge, sugestije i uvažavajući prijedloge i sugestije dobronamjernih i drugih kolegica i kolega da ćemo vjerojatno i u prvom i u drugom čitanju u konačnici jednoglasno i konsenzusom ovaj zakon usvojiti. Hvala. Hvala lijepo. I vaše je izlaganje izazvalo više replika. Prva je ona poštovanog zastupnika Miroslava Tuđmana. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Vezano za ovo što je gospodin Jelušić rekao. Prvo ja sam citirao brojke ministra Bauka. On se hvalio da je birački popis reduciran za 761000 hrvatskih državljana. To sam ja rekao. S druge strane rekao je i to ako se ne varam da je u inozemstvu pravo glasa, odnosno da se prijavilo i moglo glasati svega 2300 ljudi. Možda sam između 2300, 2500 ljudi. Prema tome, to je oduzimanje prava, osnovnog prava glasa, elementarnih ljudskih prava za 700 i nešto tisuća ljudi. I to je činjenica koju ne možete prebrisati ili promijeniti. Teorijski da netko ima pravo, ali mu to oduzimate, da ste dosljedni onda biste promijenili Ustav i zalagali za dopisno pravo glasa, a ne ovo što ste nametnuli i u Ustav zajedno u prethodnoj izmjeni, da se može glasati samo u DKP-ima. To je jedna stvar. A druga stvar, ovo podmetanje da je politika ova licemjerna, da je zahvaljujući službenoj hrvatskoj politici iz BiH nestalo toliko i toliko Hrvata ja vam postavljam pitanje da nije vođena takva politika i protiv velikosrpske agresije, koliko bi danas Hrvata ostalo u Bosni i Hercegovini, a oni koji oko 150 000 ne živi u Republici Srpskoj i to onda pripisujete hrvatskoj politici, mislim to je krajnje nepoznavanje i povijesnih činjenica i jedna ideologizirana pozicija pozicija što kaže gospodin Đurović, pitanje tu optika, prema tome sumnjam da ćemo mi to riješiti u dvije minute, ali dok to ne riješimo kao država nećemo se kretati nekakvim razumnim tempom u svjetlu

to što se manje prijavilo, dakle manje se prijavilo ali im nije oduzeto. Po toj vašoj logici mogli bi reći dakle da samo na ovim izborima oduzeli i 80% hrvatskih birača, pravo …/Govornik se ne Jedno je da li se ljudi žele odazvati, nisu se odazvali ni u Hrvatskoj, 89% se nije odazvalo u inozemstvu još više. Ali svi imaju pravo i u Hrvatskoj i tako. Prema tome, ponavljam svaki hrvatski državljanin bez obzira gdje živi ima pravo izaći na izbore, niko mu to ne može uzeti niti želi oduzet. To što se ne želi prijaviti to je njegova stvar, ali nije mu niko oduzeo.

Ali, i zaštiti kompletne interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i cilja, mislim da je hrvatske …/Govornik se ne razumije./… trebao biti i trebao se biti i danas. Da Hrvata u Bosni i Hercegovini bude što više i da njihov politički, gospodarski i svaki drugi položaj bude što bolje. Nisam siguran da je politika koja je vođena u tom pravcu išla, nemamo vremena u replici o tome raspravljati, ali gospodine Tuđman nakon što je Hrvatska oslobođena, nakon Oluje, zašto smo išli u osvajati tuđa područja, nabrojat ću: Drvar gdje Hrvata nije bilo ni 1%, Glamoč, Šipovi, Mrkonjić a ne oslobađati područja gdje su Hrvati živjeli u većini. I nemojte mi reći da to nije bila politika. ovako ćemo sad. Ja vas sve lijepo molim, ja sam svjestan da smo mi pred lokalne izbore i da se žele postići poeni, međutim ja vas lijepo molim i podsjećam da je tema ove rasprave "Hrvatska kuća". Pa vas molim da se svi skoncentriramo na pitanja "Hrvatske kuće" , promidžbe hrvatske kulture itd. jer sad smo uistinu zatvorili jedan krug od tunela, preko nabavke oružja i popisa birača, pa do Bosne i Hercegovine. A to sve skupa baš nema puno veze sa "Hrvatskom kućom". Pa evo molim sve daljnje govornike da se ipak skoncentriramo na temu. A sljedeći govornik će biti replika uvaženog zastupnika Zorana Vinkovića. Izvolite. Evo ja neću čak ni u sub kulturu otići. Pa evo, ja ću možda biti mlađi, blaži nego kolega Đurović koji je opravdano postavio pitanje, kolega Jelušić pitanje funkcioniranja, financiranja ove zaklade. Dakle, nije potrebno samo stvoriti tu zakladu ili instituciju, nego je potrebno vidjeti i budućnost, budućnost i funkcioniranje jedne takve institucije i doista se zalažemo za jednu širu raspravu, ne samo do ovog drugog čitanja, nego u tu raspravu trebaju biti uključeni i Ministarstvo znanosti, a isto tako i Ministarstvo turizma, koji također putem promocije Hrvatske na turističkom, da tako kažem području, promovira i kulturu između ostalog, ne promovira samo slavonski kulen ili vino, ili Prošek, ili Teran za koji ćemo vodit borbu, nego promovira i kulturu. I meni je jasno da se ne može ponoviti ono što se desilo prošle godine kada smo očigledno tražili rupe u proračunu da bi se održali oni dani hrvatske kulture u Parizu. I možda je potrebno, evo tu je i ministrica, doista da nam da i podatke koliko je uopće bilo posjetitelja na tim danima hrvatske kulture, da li su to bili samo Hrvatski koji su u Francuskoj, ili je tu izložbu vidjelo pola Francuske pa samo doista imali promociju? Ja to govorim ne radi lokalnih izbora, nego prije svega radi načina funkcioniranja ove zaklade, a sad se, mislim da ne trebamo toliko voditi sada ovu rovovsku bitku pozicije, opozicije, nego prije svega treba, ja bih rekao možda čak i dobru ideju razraditi na način da ona funkcionira. Da ne ostanu poslije toga doista crne rupe jer svi smo mi u svemiru, jer je i planet Zemlja na svemiru,

gospodine potpredsjedniče. Ja neću moć udovoljiti vašoj molbi da se držimo teme dnevnog reda, zato što replika znači odgovor na izlaganje prethodnog govornika, prethodni govornik se nije držao teme, pa mu ja odgovaram u tome dijelu. Ali da bi možda malo ostali u kulturi onda ću ga pitat je li možda, a vjerojatno je čuo za jednu basnu o lisici i rod? Pa onda o tome da Hrvati izvan domovine Hrvatske, da im je omogućeno biračko pravo, da ga oni imaju, da im nitko ništa nije oduzeo i da mogu eto glasovati kada hoće. Brojke najbolje govore, 2000. godine glasovalo je, izašlo na izbore 127 000 hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u RH. Nakon ustavnih promjena u kojima ste vi zapravo uvjetovali to da se odredi Hrvatima izvan domovine da mogu glasovat samo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, da to uđe u Hrvatski ustav i da se ograniče na 3 zastupnika. Nakon toga, na parlamentarnim izborima 2011. na izbore je izašlo 23 000, pazite 127 000 je spalo na 23 000, pa valjda im je jasno, pa valjda vam je jasno zašto. Isto zašto ovaj roda nije mogla kašu kljucat sa svojim kljunom na plitkom tanjuru. Jednako tako ljudi koji spajaju kraj sa krajem nisu mogli platiti put od sto ili 200 km da bi došli glasovat jer vjerojatno nisu imali mogućnosti premda bi rado glasovali i željeli glasovat. Nakon što ste uveli zadnjim zakonom obvezu prethodnog prijavljivanja na ovim izborima za Europski parlament bilo vam je registrirano svega 2000 ili 2300 birača Hrvata izvan domovine. pravno ste općenito dali mogućnost ali faktično je ona debelo, debelo onemogućena Hrvatima izvan domovine da glasuje. Drago mi je da se slažete sa mnom da nije uskraćeno pravo ali se ljudi nisu prijavili. Pritom zanemarujete ili namjerno zanemarujete činjenicu da se prijaviti mogu i samim činom dolaska na biralište, dakle nije moralo se prethodno se prijaviti nitko tko živi van Hrvatske. To mogu učiniti i taj dan. Ali naprosto ljudi nisu htjeli izaći. Vi se uporno iz HDZ-a zalažete pod navodnicima za interese Hrvate, za Hrvatske da ih bude što više da imaju predstavnika zato što ste kod njih uglavnom dobivali i nekad je u ovom Saboru sjedilo 10 ljudi koji su popunjavali vaš tu klub. Zato ste se zalagali a ne zbog Hrvata i što vam je stalo do Hrvata izvan Hrvatske. Uostalom ljudi se toliko razočarali u vašu politiku za Hrvatske jer su bili vama odani da me čudi da uopće sad da žele izlaziti nakon toga što ste s njima napravili. To je činjenica i to je istina. Oni su razočarani prije svega vama i vašom dosadašnjom brigom pod navodnicima o njima. A inače da to nije tako pogledajte i dan danas. Ja sam zato da predstavnici Hrvata koji sjede ovdje u Saboru sjede i da predstavljaju te ljude koji su ih birali, da predstavljaju Hrvate izvan Hrvatske a ne da podebljavaju Klub HDZ-a. Zašto sjede u vašem klubu ljudi koji su birani od Hrvata izvan Hrvatske? Zašto imaju nezavisni klub? Zašto ne predstavljaju te ljude? Zašto moraju podebljavati klub bilo koje političke stranke? Zašto ponovno te ljude zloupotrebljavamo? Zašto uporno te ljude upotrebljavate kao svoju glasačku mašineriju? Vama samo zato trebaju Hrvati izvan Hrvatske ali ja se nadam da su i Hrvati to konačno shvatili. Poštovani zastupnik Jasen Mesić biti će sljedeći govornik sa replikom. ne znam ja sam gospodine potpredsjedniče, ja sam očekivao da će kolega Jelušić ko svjedočim prijatelj kulture govoriti ipak više o šargi nego o politici. S time bih na neki način i dokazao svoju privrženost kulturnom identitetu ali nažalost evo to nismo ovaj put uspjeli. Možda će biti više sluha kad budemo konačno sazvali tu tematsku sjednicu. Ja se nadam da će sigurno gospodin Jelušić prisutan i da će nam točno znat reć na koji način i kako štitit i kulturni identitet i Hrvate u Bih koji su preostali tamo koliko ih je preostalo zbog velikosrpske agresije i da ćemo onda na tome moći naći načina kako do ovoga. Ja stvarno mislim da s time što potežemo pitanja za govornicom u ime Kluba vezano za neke stvari koje nemaju smisla obezvređujemo cilj koji ima ovaj prijedlog zakona. Stvarno sam to duboko uvjeren i stvarno apeliram da na neki način da pokušamo respekt toj kulturi koja je već toliko financijski srezana, o kojoj svi sve znaju, kao i u nogometu a vidit ćemo koliko će nas bit na toj tematskoj raspravi kad budemo poboljšat ovaj zakon i vidjet kud on ide i donest nekakve pravce koje ja vjerujem da su nam svima u interesu. Ajmo rađe govorit o šargiji a ne o tome. Ja znam da vi cijenite, da se znate doć na kulturna događanja Bosanske Posavine kao što vi znate da i ja znam doć bez obzira što sam rođen i odrastao u Zagrebu ali izuzetno cijenim kulturni doprinos tih ljudi. Tome trebamo pomoći. Tome trebamo pomoći. Ja mislim da, potpuno nam je jasno da njih tamo nema prije svega zbog toga što je bila žestoka srpska agresija. Ajmo se tome vratiti. Kolega Mesić o vašoj percepciji mog kulturnog identiteta u mojoj koliko ja posjećujem koju od kulturnih, ne želim o tome s vama polemizirati jer vi kad, čovjek kad govori o drugom najviše govori o sebi pa ste ovaj put više govorili o sebi nego o meni. Druga stvar vi zaboravljate ali možda ne zaboravljate. Niste vi zaboravili tko je započeo raspravu. Raspravljamo zaista o Hrvatskoj kući koja treba promicati hrvatsku kulturu u inozemstvu ali raspravu o drugim temama započeo je vaš zastupnik, vaš kolega koji sjedi iza vas, gospodin Tuđman kad je rekao da je ovaj zakon donosimo zbog toga kako bi opravdali se pred Hrvatima izvan Hrvatske jer smo ih brisali iz registra birača. On je to započeo. E na to ja ne mogu odšutjeti jer je naprosto dosta toga hvalisanja vašega da brinete o tim ljudima, o ljudima koje ste doveli u ovako težak položaj zahvaljujući vašem hvalisanju i vašem zloupotrebljavanju tih ljudi u političke svrhe. Ako želite zaista iskreno pomoći tim ljudima onda ajmo im pomuzimo ali ne time što ćemo se vezivati uz ovu ili onu stranku što ćemo ih pozivati na ovaj ili onaj politički skup nego zaista što im želimo iskreno pomoći. Ja se nadam da će i ova Hrvatska kuća u tom smislu gledati dakle, izgledati i djelovati nadstranački a ne usko stranački kao što je do sada nažalost u glavno u vašu stranu bilo. Štovani gospodine predsjedniče. Kolega Jelušić opet se pitate otkud tolike rezerve. Ja vas pitam i što vi niste sagledali, zapravo vi to znate ali ne želite priznati ono što je govorio kolega Mesić. Nema ovdje kontrole programa niti kontrole trošenja sredstva od ozbiljne institucije. To je osnivanje jedne zaklade čiji će ravnatelj biti taj i taj i trošit će lovu kako hoće. I onda će poslati Radu Šerbedžiju sa Brijuna poslat će ga na Skadarliju da tamo na neki način predstavlja hrvatsku kulturu. Zašto ne? Koji su mehanizmi kontrole? Nikakvi. Zašto mi uspostavljamo ovo? Zbog ničega, nizašto. Da li ima potrebe? Nema. Imamo li za to novaca? Nemamo. Imamo li novih radnih mjesta? Nemamo. A mi praktički rasipnički bez ikakve potrebe i svega što sam rekao idemo u nešto. I vi to branite? Ne možete to obraniti pred hrvatskom javnošću. I baš mi je drago što televizija ne prenosi i što ovako intimno razgovaramo ovdje pa možete vjerovati da vam to iskreno kažem a ne zbog nekih razloga i ovako. A o ovim Hrvatima u Bosni ja da sam SDP stidio bih se sam sebe, stidio bih Znate zašto? Zato kad su bili pregovori za EU vi ste rekli ili će se smanjiti Hrvatima broj glasova na toliko na tri ili nema Hrvatske u EU. To je vama bio ekvivalent ulaska u EU. Mržnja prema Hrvatima u BiH i uopće vani, mržnja jer ne može se to ničim objasniti nego mržnjom onom iskonskom ništavnom. Nikakvog razloga nema za takvu mržnju. Pošteno bi bilo između nas, to narod kaže ne znam jel se ovdje puno ljudi tužilo puno u Saboru da bi recimo bilo pošteno koliko je za nacionalne manjine toliko i za Hrvate izvan ili otprilike tamo ovamo. To bi bilo pošteno nekako jel' i bilo bi logično. E ništa vam nije bilo važno da Hrvati nemaju pravo glasa i ne bude … zato jer mrzite to. I nema drugog obrazloženja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovorit će poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Kolega Marasović kod mene nema mržnje ni prema bilo kome, pogotovo ne prema Hrvatima koje govorite iz BiH koji su i tako dovoljno stradali

vi vjerojatno niste pročitali zakon ili ako jeste ne paše vam da to kažete, postoji, izvještaj se podnosi upravni odbor podnosi Vladi izvještaj i financijski i programski o trošenju. Prema tome svake godine se podnosi izvještaj. Prema dakle razloga da sumnjate u to da nitko neće kontrolirati kako se ti novci troše. To lijepo piše da je to jedna od obaveza upravnog odbora. Prema tome, kontrolirat će se, podnosit će se izvještaj za sve ono što se bude trošilo za koncerte, na izložbe, na bilo šta što se bude trošilo. Ali na one stvarno što se dogodi. Za razliku od vas iz HDZ-a kad vi trošite i na one što se ne dogode, na koncerte koji se nisu događali, vidimo sad to iz suđenja ovih, mi to barem nećemo raditi ali ćemo kontrolirati troškove za one koncerte i one priredbe koje se zaista budu održavali. Hvala lijepo. Sljedeći govornik bit će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista Stranke rada poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Danas je nešto čudno u zraku, svi su agresivni bez obzira koja je tema ljudi se pale. Danas me ovo podsjetilo na izjavu jednog nacističkog dužnosnika koji je rekao kad čujem riječ kultura hvatam se za revolver. Svi se ovdje danas hvataju za revolvere bez, čini mi se, bez ikakve potrebe i bez ikakvog povoda osim što su lokalni izbori na vratima, to je jedini povod. Prijedlog Zakona o Zakladi "Hrvatska kuća Hrvatski laburisti smatraju dobrom idejom. Trebamo čuvati svoje vrijednosti. Nemamo ih puno, pola je pokradeno, pola je utrajbano, ostalo ih je nešto i trebamo ih čuvati. Naše kulturne vrijednosti su među onim što nije nitko pokrao, valjda nije bilo nikom ni zanimljivo, to je ono što nas čini onima što jesmo. Bez jezika, baštine i kulture nemamo ni korijene, nismo nigdje i ništa osim ispraznih nacionalista a to ne želimo biti. I zato svaka ovakva ideja može pomoći u tome da naš identitet u ujedinjenoj Europi dobije svoje zasluženo mjesto. Ja nisam shvatio, možda sam krivo shvatio, ako sam krivo shvatio onda predlažem da se to ispravi, nisam shvatio da bi Zaklada "Hrvatska kuća" trebala biti institucija sa palmom, sekretaricom, ulaznim vratima i ravnateljem i sličnim stvarima. Shvatio sam da bi to trebala biti matrica događanja u inozemstvu prvenstveno kroz koju bi se afirmirali to o čemu govorimo. 200 tisuća kuna naravno nije nikakav novac, ali pretpostavljam da i tih 200 tisuća kuna treba poslužiti programima koje će ta zaklada "Hrvatska kuća" provoditi i s kojima će se prezentirati u svijetu. U Europskom parlamentu svako toliko odigravaju se raznorazne izložbe, predstavljanja ne znam kojih aspekata kulture i malih zemalja. Neko to organizira, neto to plaća. Ja ne znam možda to rade diplomatska predstavništva. Ako rade diplomatska predstavništva nema nikakve prepreke da ova zaklada to radi kroz diplomatsko predstavništvo, ja sam i tako shvatio gospođu ministricu, dakle da će neki ataše za kulturu organizirati izložbu u EU parlamentu ili u Mađarskom parlamentu ili ne znam gdje pod edigom pod nazivom "Hrvatske kuće". Ne znam što je tu loše i ne znam zašto bi se protiv toga trebali buniti. Ono o čemu bi trebalo razmisliti jeste postoji li mogućnost ugradnje u zakon nekakvog mehanizma s razmjerno sigurnog daljnjeg financiranja svih tih akcija. Ovo sada je ad hoc naravno, ovo je sada za prvu ruku i za pokretanje stvari ali stvari će dobiti na zamahu nešto od toga će se naravno moći financirati i kroz duge izvore i kroz one koji organizira, ali nešto neće. I ako hoćemo imati takvu mrežu funkcioniranja u prezentiranju kulture u svijetu u svijetu i u Europi prvenstveno ona mora imati neku sigurnost postojanja. S druge strane ne možemo biti tako siromašni, nismo tako siromašni i nećemo biti tako siromašni da si priuštimo da to ne radimo. Ako tako siromašni budemo onda treba prihvatiti onaj prijedlog koji je danas ovdje bio, ajmo dopeljati stranca za predsjednika Vlade i strance za ministre i promijeniti firmu na granici. Ako si to ne možemo priuštiti onda stvarno nismo za funkcioniranje kao država. strane prezentirat ćemo našu kulturnu baštinu, našu kulturu, naš jezik,našu umjetnost u inozemstvu smislimo se i razgovarajmo rađe o tome da li dovoljno radimo na tome da imamo šta sutra prezentirati. Da li smo zaštitili službenu uporabu hrvatskog jezika u Hrvatskoj? Nismo. Dvije vlade su odbile taj prijedlog jer je ne znam kakav, nacionalistički, ksenofobičan,nekakav takav, a nije. Nije nego služi ovom cilju da ovdje kod nas doma zaštitimo ono što imamo jezik je osnovana stvar koju imamo da bismo to mogli pokazati nekom drugom i biti ponosni na to. Koliko radimo na zaštiti naše kulturne baštine? Koliko radimo na zaštiti naše arheološke baštine, rekao je kolega Mesić. Koliko ovdje u Hrvatskoj radimo? E pa sada ajmo se rađe dogovoriti svi skupa da ćemo ovdje poraditi više na tom da bismo sutra mogli kroz bilo koji kanal, ovaj kanal ili diplomatski kanal ili neki 6.kanal prikazati svijetu što imamo i što jesmo. Hrvatski laburisti podržat će prijedlog da ovaj zakon ide u daljnju proceduru i nadam se da će ministarstvo razmisliti o ovim aspektima o kojima sam govorio. Hvala. Hvala. Pa evo gospodine Vuljanić vi ste postavili pitanje da vam nije sigurno iz ovog prijedloga da li će to fizički značiti da će to biti zgrada, vrata, ured, tajnice, struktura. Da. To će biti pravna osoba koja će imati posebni upravni odbor koji će prema ovome raditi bez naknade, a u tijelima će imati upravitelja, upravitelj sigurno neće sam raditi u zakladi već imati sve ono što dolazi uz njega, dakle oformit će upravu. Da, imat će zgradu, imat će svoju pravnu osobnost i u budućnosti formirati svoje podružnice. A da li RH ima novaca za ovo? Pa mislim ja ne znam da li se mi kao društvo možemo uopće susresti sa realnošću da RH nema novca za ništa i da živi na dug već desetljećima. Ima li uopće jednog trenutka kada ćemo se mi moći suočiti sa činjenicom gdje se mi kao društvo nalazimo da svoje dugove ne vraćamo, da živimo iznad svojih mogućnosti i da svaka vlada kao i ova sadašnja kroz dugovanja samo kupuje razdoblje svog mandata pa onda šalji dalje dok dođu sljedeći. I da mislim da RH nema novca ni za ovo kao što nema novca ni za puno toga ali nijedna vlada na krilima, a to je pravi populizam kupovanje vremena zapravo samo preživljava od mandata do mandata. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Nikola Vuljanić.

da se to ne dogodi, da to ne postane institucija sa velikim vratima, kvakom, zvoncem, portirom, security i ostalim stvarima i unutra sjedi direktor, sekretarica i palma. Ak se to dogodi to je strašno i to onda više nema veze s ovim o čemu sam govorio. To nije ista tema. Ali za prezentaciju i očuvanje, a prezentaciju u inozemstvu i jest djelomice očuvanje kulturnog identiteta i baštine ne mislim da smo presiromašni. Tako siromašni nećemo biti nikada. Nikada ne smijemo i ne možemo biti tako siromašni da kažemo ne znamo tko smo. Sada nije trenutak da pričamo tko smo, sada ćemo se da zaradimo sutrašnji ručak. Onda smo iznevjerili sve povjerenje svih hrvatskih građana, lijevih, desnih i u sredini. Poštovani kolega Vuljanić, nekoliko stvari sam samo želio reći. I ovih 200 000 kuna vi kažete da je nikakav novac. Znate li koliko su dotacije i cjelokupne godišnje za program kazališta u Karlovcu odnosno …, znate znate li koliko dobije virovitičko kazalište u godinu dana dotacije od Ministarstva, znate li koliko dobije vinkovačko ili zadarsko. To su ogromni novci u kulturi, ogromni nažalost. I oni su skinuti sa programskih stavki. E sad, ako postoji kulturni ataše u Bruxellesu i ako oni tamo rade prezentacije i hvala Bogu da rade i treba im biti, pa šta će vam onda zaklada. Ako već kulturnog atašea imaš, u Ministarstvu kulture imaš Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju koja je dobra uprava gdje rade kadrovi koji to znaju raditi i koji su to radili. Šta će ti onda zaklada? Za privlačenje novih sredstava? Pa za to postoji sponzorstvo … donacije. To je broj jedan. A broj dva, najveća kulturna priredba u promociji Hrvatske to je Hrvatska-zemlja partner francuske kulturne zone koju je Ministarstvo kulture vrlo dobro provelo i nije točno da su gledali samo Francuzi jer je samo jedan eksponat vidjelo više od 2 milijuna ljudi, Hrvati pardon u inozemstvu. Znači vrlo uspjela. Nije postojala nikakva zaklada nego su se sjeli ljudi iz Ministarstva kulture, Ministarstva vanjskih poslova, turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore i išlo s time u kompletu u suradnji s izbornicima za pojedina područja. E tako se to radi i zato je uspjeh i došao, jer se dobro napravilo i dobro se provelo i hvala Bogu da je uspjeh i o tome po cijeloj Europi svi govore i na tragu toga se organiziraju i druge takve akcije. Pa što će ti onda tu zaklada

još jedan dio novca u kulturi usmjeri u prezentaciju hrvatske kulture u inozemstvu i kao b) da se napravi zaklada jer u nju može dolaziti novac koji u proračun ne može dolaziti. Ako sam krivo shvatio, ako to nije tako onda branim krivu stvar. Tako sam shvatio ministricu što je pričala, tako sam shvatio što što piše. Da je 200 tisuća kuna ogroman novac za jedno regionalno kazalište kao što je karlovačko ili koprivničko, naravno da je, pa to im je cijeli godišnji proračun, naravno da je, ali u relaciji hrvatskog državnog proračuna to nije krupni novac naravno. A mislim da je ova tema, pogotovo sada od 1.7., do 1.7. i poslije 1.7., da je ova tema zapravo ključna, ključna, da damo jednu sliku koja u Europi još uvijek nije popunjena, još uvijek je taj mozaik na kojem piše Hrvatska ima rupe, nedostaju neke pločice i ja sam shvatio da je osnivanje ove zaklade i ovih 200 000 način da se i te ruke popune kulturnim sadržajima, sadržajima baštine, jezika itd. po kojima ćemo se eto identificirati i na jedan dobar način priključiti europskoj familiji. Gledajte uvaženi kolega, ja ponovno smatram da je ideja očuvanja kulturne baštine, prezentacije te i kulture i kulturne baštine, materijalne, nematerijalne, jer očigledno smo vrlo malo radili dakle u ovoj bližoj povijesti upravo u tom dijelu. Smatram da ovaj zakon treba biti prije svega jasnije, preciznije napisan, da trebaju biti definirani određeni odnosi, da se ukoliko se i krene u osnivanje zaklade ili da li će se to drukčije zvat tu treba svakako. Evo čitam danas Prijedlog strategije razvoja turizma Republike Hrvatske, nigdje u Strategiji razvoja turizma nema promicanja kulturne baštine kroz ovu vrstu zaklade i smatram da se i Ministarstvo turizma treba uključiti u promociju kulturne baštine. Što se tiče tiče one izložbe u Parizu, očigledno da tako kažem mediji jer očigledno se nije ništa loše desilo tamo, mediji nisu na adekvatan način popratili ono što su trebali popratiti, ali to je doista bila promocija promocija hrvatske kulture. Na sličan način se to dešava npr. sa Dionizijevim festivalom u Đakovu i Osijeku gdje dolaze umjetničke akademije diljem Europe i to medije, barem ove državne ne zanima. To je također promocija promocija i hrvatske kulture i hrvatskih akademija, ali to medije ne zanima. Dakle i tu treba na određen način daleko više poradit, ali uz jasno preciziranje samih odnosa u zakladi. I na kraju, svako hrvatsko veleposlanstvo bi trebalo biti hrvatska kuća

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospođo ministrice. Ja iskreno žalim što je ova rasprava otišla u ovom smjeru u kojem je otišla i to zbog toga što u ovom Saboru ima kvazi stručnjaka koji su za sve pa i kad nemaju argumenta da podrže nekakav zakon onda kreću tamo gdje naprosto nije mjesto. Ono što

nećemo govoriti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, u Vojvodini, Crnoj Gori, Makedoniji. Oni imaju jedan specifičan status, isto govorno područje. Međutim, ovdje se govori o Hrvatima u Njemačkoj, prije svega trećoj generaciji koja je na žalost već lagano se odmiče, a isto tako i institucijama koje su ti Hrvati sve ove godine vjerovali. Na žalost to nisu naša diplomatska predstavništva nego katoličke misije a kasnije ću i reći zašto to govorim. I onda imamo Hrvate u prekomorskim zemljama, dakle u sjevernoj, južnoj Americi, Australiji gdje je situacija još što se tiče jezika puno gora. Ali opet kroz nekakve organizacije da li je to Hrvatska bratska zajednica nekako je očuvan taj hrvatski identitet, hrvatska kultura i sve skupa. Dakle, da možda o tome da govorimo na takav način možda neki koji su danas ovdje raspravljali, a možda nit nisu vidjeli ovaj zakon bi drugačije govorili. Ne bi bilo ni zdravstva, ni brodogradnje jer ovo je po meni jedna vrlo bitna tema i tema o kojoj treba itekako razgovarati i tema u kojoj se ne smijemo ponašati kako smo se ponašali kad je trebalo donesti ustavne promjene kao jedan od uvjeta za ulazak u EU i kad je ključna stvar za donošenje tih ustavnih promjena od strane lijevih političkih stranaka bila da se broj pripadnika hrvatskog naroda u ovom Saboru ograniči na tri. Tako na žalost i danas ide ova rasprava o nekakvom malo previše banaliziram ali ide nekako u tom smjeru. I upravo zbog toga ovaj zakon možda treba doraditi na drugu stranu. I možemo se mi složiti da to bude zaklada, da to bude ovako, da to bude onako. Međutim, ako mi odredimo jasan cilj što želimo i ako se to iz zakona vidi na žalost to se iz zakona ne vidi. osnovni problem. Ovaj zakon je napisan tehnički, ali nije napisan tako da pojasni što se želi s njim postići. A ključni problem je i zato se i razilaze stvari što se ne vidi što se želi s njim postići. I druga stvar, sastav Dakle, upravni odbor u zakladu koja bi trebala prije svega njima služiti stavite pripadnike civilnog društva koji na žalost po ovome nisu niti previše vezani za kulturu, a njih nema nigdje oni sutra na žalost neće donirati ovoj zakladi ako želimo njih privući, a zaklada je prvenstveno zbog njih. Jer gledajte, mi ako svoju kulturu, ako svoje pismo približimo prije svega pripadnicima svog naroda onda ćemo privući i pripadnike domicilnog naroda države u kojoj živimo. Ali na žalost sa člankom 5. i sa zakladom kojom upravlja Upravni odbor u ovakvom sastavu to nećemo napraviti. Znate zašto? Zato što prema ovom sastavu na žalost ne bih želio nikoga uvrijediti, ali Hrvati koji su upravo u ovim zemljama na određen način zaziru. To je uz puno poštovanje prema svakom. Zato i jesmo na Odboru za Hrvate izvan Hrvatske predložili da, ja se nadam da vam je vaš zamjenik to prenio da ovo upravno vijeće sastavljeno od tih ljudi iz jednostavnog razloga ako se ta Hrvatska kuća osnuje, mislim zaklada, da oni imaju upliv u to. I kažem da su možda na takav način razmišljali ne bi bilo ovakve rasprave, jer ova rasprava na žalost ne ide u prilog točki koja govori o kulturi, ne ide u prilog ako nam se gledaju naši Hrvati izvan Hrvatske. Pa kako ćemo mi njima ponuditi kulturnu baštinu Hrvatske kad se ponašamo ovako primitivno kao što su se ponašali neki kolege ovdje danas nabacujući ne znam šta. Dakle, i da se vratim zakonu. Ono što želim reći i što smatram da nije dobro naprosto iz iskustva na poslu kojem sam radio. Dakle, kaže se ovdje da će se financirati u dijelu od igara na sreću sukladno Zakonu o igrama na sreću. Gospođo ministrice, vi jako dobro znate da određeni postotak od uplate za igre na sreću pripada za financiranje određenih programa od sportskih preko određenih institucija koje se bore protiv određenih ovisnosti, udruga itd. Isto tako dobro znate da ako uzmete jedan promil bilo kome tko polaže prava na ta sredstva da imate ratno stanje. Prema tome, vi ako ćete ovih 200000 kuna uzeti odovuda morat ćete ih uzeti od nekoga da bi dali ovdje i automatski niste napravili dobru stvar, jer ta sredstva nisu nešto novo, nisu nadogradnja na nešto što imate nego ste ih uzeli nekome, da bi ih dali nekome. A na žalost kad pogledate i možda u ovom zakonu fali da se vidi sve što se financira iz tih programa igara na sreću. Ja sigurno, ovisno o afinitetima da malo koji kolega bi ovdje u Saboru digao ruku da se s bilo koje pozicije uzmu ta sredstva. Zašto? Upravo govoreći o afinitetima. Svatko bi se borio da uopće prema onim afinitetima ta sredstva ostanu. I zato kažem da to nije dobro. Na žalost, izazvat ćete antagonizam onih koji primaju ova sredstva prema ovome što ne bi, što bi na sreću da se dogovorimo trebao biti nekakav svehrvatski projekat. Ali ja samo ukazujem na neke stvari koje na žalost nisu takve. A što se tiče određenih tehnikalija, u članku 2. osnivač zaklade je Republika Hrvatska. Republika Hrvatska nema pravnu osobenost, ima preko predsjednika države, preko Vlade Republike Hrvatske ili preko nekih drugih, preko Sabora, preko nekih drugih institucija. Prema tome, osnivač zaklade je u ime Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske. I to je onda nešto što da kažem pije vodu i ima nekakvo svoje pravno utemeljenje. Što se tiče upravnog vijeća odbora to sam već rekao. Smatram da naprosto u tom upravnom vijeću moraju biti pripadnici Hrvatskog naroda za koje osnivamo ovu zakladu, moraju bit prisutni. I onda na kraju krajeva ta zaklada je daleko potrebnija njima nego pripadnicima nekakvog civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Za milog boga njima to ne treba, oni to imaju tu koliko god hoće, pa čak ni ne znaju konzumirat kolko im treba. I još nešto i s tim ću završiti. Naprosto čito ovo na određen način članak 15. Upravni odbor je obvezan financijsko izvješće za poslovnu godinu predati u roku od 60 dana. S obzirom da se radi o neprofitnoj udruzi vođenje računovodstva i financijskog poslovanja neprofitnih udruga je definirano zakonom i pravilnikom. I u pravilniku je definirano kome i do kad moraju podnijeti izvješće. Prema tome, to ne bi trebalo stajati ovdje. Dakle, upravni odbor obvezan je Financijsko izvješće za poslovnu godinu predati u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja, pardon u roku od 90 dana od isteka izvještajnog razdoblja Vlade RH. Ne vidim zašto 90 dana, međutim ono što je ovdje sporno, kako možete predati izvješće o nečemu što vam netko nije usvojio? Jer program i financijski plan bi trebala usvojiti Vlada ako podnosite izvješće. Što će Vlada kontrolirati ako niste dali nekakav program rada, ako niste dali nekakva predviđena financijska sredstva? Što će Vlada Republike Hrvatske usvajati? Što ćete vi njoj dati na kraju godine izvješće, možete napraviti jednu stvar, možete imati prihod od jedne lipe i netko može reći to je savršeno, to je dobro. Ali ako ste vi imali plan da ćete napraviti 10, 15 ili 20 programa i da će s tog osnova zaklada potrošiti toliko i toliko novaca onda to izvješće ima smisla, operativno ima smisla ako je osnivač Vlada Republike Hrvatske a onda je i ovo upravno vijeće o kojem smo govorili isto na određen način ako ne radi svoj posao, ako Vlada ne usvoji izvješće ima razloga da bude smijenjeno. Ali ako vi njima niste dali zadatke onda ih nemate na temelju čega smijeniti. I na kraju, za obveze u poslovanju zaklade, zaklada odgovara cijelom svojom imovinom. To naprosto nije u skladu sa nijednim zakonom. Jer za obveze nečega ili nekoga odgovara osnivač. I zato sam vam rekao da u ovom prethodnom dijelu morate imati nešto što će Vlada prihvatiti i onda podnijeti izvješće upravo zbog toga. Jer gledajte, uvijek imate neodgovornih ljudi. Netko može stvoriti obveze zaklade koje zaklada neće moći financirati iz svoje imovine ali da bi netko dao sredstva ili nešto ili da mu netko garantira da će se taj program izvršiti onda za to za to garantira osnivač. Dakle, gospođo ministrice ovo su neki prijedlozi za koje smatram da bi poboljšali ovaj zakon i da u drugom čitanju nećemo imati u jednoj kulturnoj temi jednu poluprimitivnu raspravu kvaziintelektualaca. Zoran (HDSSB)** Evo složio bih se s kolegom Šukerom, ali obzirom da su i Latini rekli nomina sunt odiosa po meni imena i nisu tako mrska pa onda bar recite tko je imao takve poluprimitivne barem što se tiče ovoga zakona. A smatram osobno evo i slažem se s vama, a to sam i rekao odmah na početku da ovaj zakon treba prije svega jasnije precizirati, definirati. Namjera je očuvanje kulturne baštine, promocija kulturne baštine i kulture RH u svijetu ne samo u EU da ta mjesta koja, da treba u svakom slučaju staviti u funkciju sva veleposlanstva da smo mnogo puta trošili i više novca kada smo pravili određene hrvatske kuće, kada su bila sportska natjecanja, pitanje je što se desilo poslije s tim kućama, da ovo treba biti jedan ja bih rekao sveopći projekt i biti usvojen na političkom konsenzusu, da ovdje ne treba voditi da tako kažem rovovsku bitku između pozicije i opozicije, ali prije svega da ovaj zakon treba biti potpuno jasan. Da treba vidjeti i način i budućnost ne samo bližu budućnost te zaklade nego i puno puno dalju budućnost. I smatram da imamo dovoljno vremena jer ovaj zakon bi trebao stupiti na snagu tek 1. siječnja 2014. godine. Da li će biti zaklada, da li će biti ustanova, da li će biti pravna osoba. Slažem se da svakako u taj projekt treba uključiti i Hrvatske katoličke misije, da treba i Hrvatsku bratsku zajednicu, da treba uključiti sve one koji nešto znače i koji mogu pomoći. Jer ovaj projekt se ne može financirati samo iz državnog proračuna nego ovaj projekt bi trebale ustvari podržati mnogobrojne donacije diljem svijeta. Tek tada ima svoju budućnost. Hvala lijepo. Kolega Vinković pa upravo sam zbog toga rekao da možda predlagatelj zakona nije jasno odredio cilj. Jer kad jasno odredite cilj onda birate oruđe kako ćete doći ili put kojim ćete doći do tog cilja. Dakle, ključna je stvar odrediti u ovom zakonu i ja se nadam da se ministrica slaže s tim što se želi s ovim postići. Kad se jasno definira što se želi s ovim postići koji će to biti oblik? Da li će to biti zaklada, da li će to biti ovo ili ono to je u krajnjem slučaju nebitno. Bitno da mi imamo jasan cilj, znamo što želimo postići i onda biramo sredstvo i alate kako ćemo doći do toga. Jer gledajte isto tako je vrlo bitno, pa ako govorimo i o toj sutrašnjoj točki dnevnog reda Strategija razvoja hrvatskog turizma, pa kulturna baština je nešto što na kraju krajeva pa nije Dubrovnik top destinacija u svijetu i broj 1. zbog toga kaj je to Dubrovnik nego zbog nekakve kulturne baštine koju svaki građanin svijeta praktički želi vidjeti. I možda ga čak daleko više cijene nego mi. Prema tome, i to je isto između ostalog možda jedan zadatak, ali u to su uključene jedinice lokalne samouprave pa na kraju krajeva zato i je uvedena ova spomenička renta i sve skupa upravo zbog toga da se zaštite i da se održavaju ti spomenici kulture itd. Dakle, po ovom zakonu, po meni kraju krajeva to sam rekao i u raspravi, a ja se nadam da i vi kao gradonačelnik to doživljavate i gledate jer imate jednu kulturnu manifestaciju koja je u svijetu poznata. … /Upadica se ne razumije./… Ali ja govorim o Đakovačkim vezovima koji su baš ono u svijetu poznati, dakle bitno je odrediti što želimo. Ako odredimo što želimo ja mislim da ćemo se vrlo dogovoriti na način i model kako ćemo to napraviti. Ali ponavljam, neke institucije u svijetu kod hrvatskog naroda imaju daleko da tako kažem topliji, prisniji odnos nego službena predstavništva naše Vlade. To je zbog nekih prošlih vremena i znamo što je bilo, nažalost antagonizam je ostao. A vi dobro znate da smo i u Parizu ono veleposlanstvo prodali zbog toga zato što su Hrvati u Parizu rekli naprosto da im budi previše uspomena na Jugoslaviju i da tamo ne žele ići. I kupljeno je novo veleposlanstvo. Dakle, samo jedna mala, mala ovako usporedba što može negativan pristup značiti i negativan odnos nekoga prema nečemu. Zato treba razmišljati o svemu kad govorimo. Poštovani kolega Šuker kad ste govorili o raspodjeli lutrijskih sredstava, mislim da vam je kriva teza da su te, iznosi zadati i da nastane ono događanje naroda i opća pobuna kad se dirne u nečija sredstva. Vi jednako dobro kao i ja znate da se raspodjela određuje za svaku kalendarsku godinu ispočetka u određenim postotcima. I kad pogledate malo dinamičke, evo govorimo o kulturi, 2007. iz lutrijskih sredstava 5% je išlo za kulturu, 2012. je bilo 11,11, da bi za 2013. povećano 11,89%, to su kultura. Obrazovanje je imalo sličan put, 2012. 2,02% pa je povećano na 4%. Dakle, teza da će bilo kakve, kakve, da korisnici lutrijskih sredstava doživljavaju svoja sredstva kao lenu u koju se ne smije dirnuti, naprosto nije točna, jer kada pogledate dinamički kako su se raspodjeljivala lutrijska sredstva pokazuje da itekako se kreću prilično velikim rasponima. Čak i unutar pojedinih korisnika, primjer ne znam sporta koji ima najviše 35%, u 2013. čak je jedan dio smanjen u Olimpijskom odboru za paraolimpijske. Dakle nema, čini mi se u tom dijelu nikakvih dilema da to neće biti dobar izvor sredstava, mislim da su lutrijska sredstva upravo za to i namijenjena, a kao što vidimo iz ovih svih podataka ona će se moći i mijenjati i niko se do sada nije digao, nikakve velike bune niti pobune zbog toga što su u nekom trenutku imali manju, u nekom drugom više. To upravo i je način na koji se usmjerava taj zajednički novac koji je na raspolaganju, a to je način definiraju politike. Evo vam kultura 2007. ponavljam 5% lutrijskih sredstava, 2013. 11,89. Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolegice Lugarić za razliku od vas koji ste samo iz jednog ministarstva sredstava, tražili sredstva ja sam bio onaj koji je tu raspodjelu trebao dogovoriti i predlagati za Vladu. I ovo što sam rekao, nisam isisao iz prsta, nego sam naprosto rekao, a kolegica Zlatar to može potvrditi kakav je odnos kad bilo kome ko si izračuna koliko mu sredstava pripada od toga, uzmete jednu lipu. Dakle, ja to nisam rekao napamet i ovo što vi govorite naprosto ste opet počeli koristit postotke, a da niste rekli koji su programi, koji se programi više ne financiraju iz igara na sreću, a koji se iz pojedinih ministarstva financiraju. Prema tome, kad to pogledate onda ćete vidjeti, ali ja samo ponavljam niko neće pristat da mu se uzme 1 promil bez bez značajnog obrazloženja, ali vi ovdje nemate da će se osnovati, da će se nekome uzeti nova sredstva, nego se radi ovdje da će ova sredstva koja su već namijenjena za kulturu da će se da će se ta sredstva smanjiti. Znači postojeća sredstva za jedan program smanjite da bi financirali novi program. I to sigurno neće naići na odobravanje onih koji koriste ta sredstva. Prema tome, dakle ovo što sam rekao, rekao sam iz iskustva, jer svake godine sam vodio rat oko raspodjele tih sredstava jer se radi o ne malim sredstvima. Završna riječ ministrice kulture gospođe Andre Zlatar Violić. Izvolite ministrice. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Vrlo ću kratko govoriti iz razloga što cijenim vaše vrijeme i znam koliki posao nas i vas sve čeka do 1.7. naročito u vezi usvajanja zakona. Zahvaljujem prije svega na svim komentarima koji su bili konkretni i vezani uz samu temu i koji su prepoznali ideju projekta, a ideja projekta je promidžba Hrvatske, a to znači putem kulture, putem kulturnog identiteta, putem jezika, pa onda i putem znanosti u ovom jednom popularnom smislu u inozemstvo s posebnim naglaskom na početni krug, početni krug regije u smislu jedne strategije. Ono što želim kazati, sredstva, mi smo vrlo svjesni cijelog financijskog problema

A iz sredstva koja su sada osigurana za međunarodnu suradnju povući ova početna sredstva koja su potrebna za osnivanje. U samom osnivačkom procesu napravit će se statut i pravilnik o kriterijima. Dakle, pravilnik o kriterijima će postojati kao što svaka institucija sada u kulturi ima svoj četverogodišnji plan plan rada, plan investicija, plan programa koji prolazi kroz odobravanje nadležnih vijeća, tako će biti i ovdje. Ono što mi se čini iznimno važnim da kao cilj, razumijem da u šturom jeziku zakona cilj možda nije dovoljno u obrazloženju prepoznat. Ono što nam je iznimno važno, to je da sklopimo sinergijski, zajednički sve elemente i sve mehanizme koji postoje i danas. Turizam koristi riječ brendiranje, mi je u kulturi ne volimo koristiti i reći da želimo brendirati Hrvatsku ili hrvatsku kulturu. Međutim, radi se na jedan način o tome. Nikako se ne radi o tome da bi ta zaklada postojeće inicijative i postojeće veze koje funkcioniraju bilo između institucija, bilo između udruga, festivala da bi time država na to stavila negativno šapu u smislu neke selekcije i kontrole. Ne, radi se upravo o tome da želimo i od različitih elementa, od nezavisne udruge koja se bavi možda jednom sasvim novim tipom umjetnosti, do klasičnih klasičnih institucija poput Matice Hrvatske, kršćanskih misija, napraviti jedan sinergijski vez da dođemo do brenda, da postoji zovimo ga sada logo Hrvatske, na tim projektima koji su sada iako iz različitih načina financirani i dogovoreni koji vrlo često ne postižu zajednički efekt. Oni imaju uspjehe u pojedinačnim područjima ali ne postoji ili nema dodatnog efekta zajedništva koje stvari kada su usuglašene dobivaju. Zalažem se u svakom slučaju. Mi ćemo sa veseljem prihvatiti raspravu bilo na saborskim tijelima, bilo na Saboru koja bi govorila o strateškim opredjeljenjima kako učiniti Hrvatsku prepoznatljivu kroz dio baštine, dio njezinog suvremenog, kulturnog i umjetničkog plasiranja i naravno kroz temu jezika. Ali ono što je u toj priči nama se čini iznimno važno da imamo jedan mehanizam koji će upravo onemogućit tu situaciju da pojedina veleposlanstva imaju ili nemaju sredstva da osiguramo da postoje ključne točke pomoću kojih će svi koji imaju volje, volje, imaju publiku a publika postoji svugdje i svjesni smo diferencije te publike, svjesni smo diferencije da u Bosni se moramo baviti sa Hrvatima izvan Rh, da se da se u zemljama gdje je bila velika emigracija 60-tih godina i 70-tih moramo a da ne govorim o prekomorskim zemljama gdje su emigrantski valovi počeli prije stotinu i više godina moramo baviti drugom, trećom, četvrtom generacijom naročito kad je riječ o ovoj ideji da je zaklada mehanizam za privlačenje dodatnih sredstava. Međutim isto tako što pokazuje i iskustvo ovog francuskog je to da je publika građani zemlje u kojoj gostujemo iznimno zainteresirana i iznimno nažalost neinformirana o tome što Hrvatska jest i što Hrvatska nudi i zbog toga će i ti programi biti usmjereni upravo na kapacitiranje i pravilno da tako kažem usmjeravanje onih programa koji Hrvatsku čine prepoznatljivom prema interesu i poziciji koje Hrvatska ima u toj zemlji ili na tom prostoru. Za kraj samo jednu rečenicu. Posebno što se tiče svih stvari koji se tiču zakona oni će još jednom proći sva čitanja i zakonskih formulacija a obrazloženje koje bi dalo više sadržaja sadržaja nadam da ćemo imati prilike izrazgovarati i prodiskutirati zajedno na jednom od saborskih tijela ili na posebnoj saborskoj tematskoj sjednici. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknado.